Hvala vam lijepa. A sada bismo se vratili na dnevni red. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarivanja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Ponavljam, Hrvatska narodna banka podnijela je ovo Izvješće na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog informacije primili ste poštom. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Relja Martić, viceguverner Hrvatske narodne banke. Izvolite. poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Započet ću sa karakterom monetarne politike koju HNB provodi u prvom polugodištu prošle godine, ali i koje općenito provodi jer je jedna od najčešćih primjedaba na monetarnu politiku već neko vrijeme da ona nije dovoljno poticajna i da HNB za razliku od nekih drugih središnjih banaka poput američkog FED-a na primjer, ne vodi računa o rastu i zaposlenosti nego samo o cijenama i tečaju. Ja sam zadnjih nekoliko godina pred matičnim odborom imao sam čast i prošle jeseni HNB već desetljeće provodi jednu zaista kontracikličku politiku i da je monetarna politika u godinama booma kočila, a u godinama kriza otpustila monetarne kočnice, ukinula niz restriktivnih mjera i na taj način smanjila regulatorni trošak banaka. I time smanjenim troškom i vrlo visokom likvidnošću u sustavu pokušala se akomodirati nastaloj situaciji ali i dalje vodeći računa prije svega naravno o svojoj osnovnoj zakonskoj zadaći a to je kao što znate održavanje niske inflacije. Dakle, naša Središnja banka radi u ovoj krizi isto što rade i druge središnje banke samo to radi u skladu sa svojim instrumentarijem, okolnostima u kojima djeluje i sa hrvatskim specifičnostima. Ne možemo doslovno kopirati FED ili ECB iz niza manje ili više očiglednih razloga, ali u suštini radimo isto. Primarna kunska likvidnost je vrlo visoka, a tzv. strukturni višak likvidnosti već dugo vremena kreće se negdje na razini od 4 do 5 milijardi kuna. On je u ovom trenutku negdje oko 6 milijardi kuna. Na primjer kamatna stopa na trezorske jednogodišnje trezorske zapise po kojima se Ministarstvo financija zadužuje na novčanom tržištu na zadnjoj aukciji na kune iznosila je 2,49% 2,49% vezano uz euro 1,85% godišnje. Dakle, radi se praktički o značajno negativnim realnim kamatnim stopama, ako uključimo inflaciju u ove izračune. U slučaju da se na računima za namjeru banaka brže počne trošiti sredstva za kreditne programe isto tako HNB će odmah bez ikakvog odlaganja i ustezanja osloboditi dodatna likvidna sredstva, eventualno smanjenjem stope obvezne pričuve i uvođenjem obrnutih repo-aukcija, a možda i nekim drugim izvanrednim aukcijama. Takav je karakter monetarne politike koji se provodi danas, takav je karakter i sve to skupa vrijedi za razdoblje prve polovice prošle godine. I u tom razdoblju Središnja banka je nastavila s politikom osiguravanja povoljne likvidnosti iz ranijih godina i uz to je sa HBOR-om i bankama pokrenula novi program poticajnog kreditiranja poduzeća sa razvojnim potencijalima. Spuštena je stopa obvezne pričuve sa 15% na 13,5%. Na taj način su oslobođena sredstva koja su banke usmjerile u kredit u HBOR. Zajedno je to ostvaren jedan kreditni potencijal blizu 7 milijardi kuna pri čemu HBOR i banke sudjeluju sa jednakim iznosima, a Središnja banka još dodatno polovicu potraživanja banaka uključuje izračun minimalnih deviznih potraživanja i na taj način znatno smanjuje regulatorni trošak za banke tako da se krediti za krajnje korisnike u ovom programu odobravaju po vrlo povoljnim kamatnim stopama. Prosječna stopa za krajnjeg korisnika kretala se ispod 4%. tome i uz takvu povoljnu cijenu korištenja raspoloživog kreditnog potencijala nije išlo dovoljno, ne ide ni dalje dovoljno dobro, brzo. Program još nije iscrpljen i zaključen. Ni ostali krediti banaka poduzećima u ovom razdoblju značajno su usporili rast. Očito je da smo suočeni sa jednim vrlo kompleksnim problemima koji nisu monetarne prirode i da same monetarne mjere iako jesu zaista potrebne da pripomognu one svakako nisu i dovoljne da okrenu postojeće trendove. Banke su nakon 4 godine krize opterećene već velikim i sve većim slabo naplativim i nenaplativim potraživanjima i vrlo oprezno ulaze u nove rizike. S druge strane, strane potražnje također vidimo jedno izvjesno oklijevanje zajmoprimaca mogućih u uzimanju novih kredita i novih poslovnih rizika. Ali je još veći problem pri tome da i kod onih koji bi vjerojatno i htjeli i mogli investirati što su poduzeća generalno u Hrvatskoj slabo kapitalizirana i bez vlastitih izvora s kojima bi participirali u takvim projektima raspoloživi kolaterali i imovina koja se može založiti već su kolateralizirani ili založeni. Sve se to ogledalo na kretanju kreditnih i monetarnih agregata u prvoj polovici 2000. godine, ali naravno i u narednim mjesecima. Ukupni krediti banaka poduzećima u prvoj polovici godine bili su smanjeni za 6 milijardi kuna, ipak svakako treba naglasiti da je to više statistički efekt promjene sektorizacije zbog toga što je u tom razdoblju preneseno, izvršena reklasifikacija kredita brodogradnje, odnosno preuzimanje kredita danih brodogradnji na državu u iznosu od 6,7 milijardi. Dakle, ako se isključi taj efekt preuzimanja kredita brodogradnje od strane države vidimo da u ovom dijelu godine krediti poduzećima ipak nisu smanjeni nego su zabilježili su zabilježili određeni doduše vrlo blagi rast. Imamo podatke i za prosinac i iako to nije današnja tema dozvolite mi da vrlo kratko komentiram na taj način preduhitrim možda neke krive zaključke. Podaci za prosinac u odnosu na prosinac prošle godine pokazuju da su krediti poduzećima u Hrvatskoj pali za 11,5%. Međutim, opet kažem u tom statističkom podatku postoji taj efekt prijenosa duga brodogradnje na državu od 6,7 milijardi. Tu je isto tako efekt prijenosa dijela aktive jedne banke u prosincu na poduzeće koje je u vlasništvu, indirektnom vlasništvu banke majke i tu bi mogli priključiti efekt zaduženja inozemnog, dvaju velikih poduzeća koje su onda to inozemno zaduženje iskoristile za povrat kredita u zemlji. Kada bi smo sve to skupa izbacili onda bi smo dobili umjesto 11,5% pada da je ostatak cijele populacije u sektoru poduzeća ipak imao rast od 1,5%. Sve to vrijeme stanovništvo se nastavilo lagano razduživati i krediti stanovništva smanjeni su u prvom polugodištu za 800 milijuna kuna, krediti države su porasli za 5 milijardi, međutim i opet i to ima taj, u sebi sadrži taj efekt prijenosa kredita brodogradnji tako da su neto krediti de facto domaći državi u tom razdoblju pali. Takva kretanja na stani plasmana dovela su do ukupnog pada tzv. neto domaće aktive bankovnog sustav, a to se onda odrazilo naravno i na strani pasive. Novčana masa se smanjila za 1,4 milijarde, a kvazi novac vrlo blago je porastao 333 milijuna kuna pri čemu je pad jače ostvaren i kod kunskih i kod deviznih depozita poduzeća, umjereni rast od nekih 650 milijuna kuna i znatno izraženiji rast od 1 77 milijuna kuna ostvaren je kod kunskih odnosno deviznih depozita, odnosno štednje stanovništva. Sve zajedno na strani pasive ukupna tzv. M4 najširi monetarni agregat smanjen je za 1 50 milijuna što je opet znatno manje od pada neto domaće aktive u koju sam prije opisao, ali razlika se onda vidi naravno u neto deviznoj, neto inozemnoj aktivi. Na ovom mjestu komentirao bih kratko i inozemni dug Hrvatske, jer s njime dobivamo zaokruženu sliku financiranja poduzeća. Inozemni dug ostalih domaćih sektora, to su upravo poduzeća smanjio se u prvom polugodištu sa 177 milijuna eura, i iznosio je na kraju lipnja 20 milijardi eura. Naravno i tu je sadržan određeni efekt preuzimanja duga brodogradnje jer je država uz domaći uzela i dio inozemnog duga brodogradnje, otprilike u visini od 250 milijuna eura. Tako da možemo reći kad se taj učinak isključi ispada da je i inozemni dug pod poduzeća u ovom razdoblju u stvari blago porastao. Ukupno kod svih sektora zajedno, u prvom polugodištu prošle godine inozemni dug je porastao sa 45,7 milijardi na 46, 6 milijardi, dakle za nekih 800 i nešto milijuna eura i to prije svega zbog zaduživanja države koja je povećala svoj dug za 1,2 milijarde eura dok su banke se razduživala, u tom razdoblju još uvijek vrlo blago njihov dug je prema inozemstvu i inozemni depoziti su se smanjili, a to su uglavnom odnosi sa njihovim majkama, vlasnicama ukupno za 350 milijuna eura. Prema tome, možemo vidjet u zadnjih nekoliko godina zapravo da je veće neko vrijeme naš inozemni dug stabiliziran negdje na razini od oko 100, 101, 100% bruto domaćeg proizvoda. Naravno na to utječe i činjenica da realni bruto domaći proizvod se već nekoliko godina stagnira ili se smanjuje i realni BDP u prvom kvartalu prošle godine doživio je osjetan pad u odnosnu na prethodno razdoblje zadnji kvartal 2011. 2011. godine za 1,4% i nakon tog pada došlo je u drugom tromjesečju do određen stabilizacije na toj nižoj razini. Međutim, kada gledamo one postotke koje obično Državni zavod za statistiku pokazuje, to su postotci međugodišnjeg rasta ili pada, prvi kvartal na prvi kvartal prethodne godine, drugi kvartal na drugi prethodne godine. Onda ako to gledamo de facto dobijemo drugačiju sliku jer je u prvom kvartalu ta stopa bila -1,3%, u drugom se produbila na -2,2% ali to je definitivno bio samo efekt baznog razdoblja. Glavni minus je i dalje kod rasta, odnosno pada BDP-a dolaze ustrajno i dalje od osobne potrošnje i investicija, dok je izvoz preslab da bi okrenuo trend. Međutim, zbog dobrog izvoza usluga i zbog jednog stagnantnog uvoza, ukupnog uvoza i zbog nekih drugih sastavnica tekućeg računa, saldo tekućeg računa nastavlja se poboljšavati i Hrvatska ustvari nakon niza godina velikih deficita i minusa na računu, na tekućem računu plaćanja sad praktički je gotovo uravnotežila svoj račun tekućih plaćanja. Zaposlenost se u prvoj polovici 2012. godine blago smanjila, dok je stopa nezaposlenosti …/Govornik se međunarodno usporedivim zato koristim te anketne podatke, iznosila čak 15,5% i posebno je bila loša kod mlađih generacija. I zbog svega toga, zbog kretanja potrošnje, situacije na tržištu rada, kretanje ukupnih primitaka stanovništva pritisci na rast cijena u tom razdoblju dolazili su u glavnom zbog administrativnih promjena cijena. Godišnja stopa inflacije se povećala sa 1,2% u siječnju na 2,2% i 3,8% u lipnju i to u prvom redu se dešavalo zbog povećanja stope PDV-a i cijene energenata kućanstva. to glavni efekt pokazuje i kretanje tzv. indeksa temeljne inflacije, dakle indeksa iz kojeg je izvučen efekt administrativnih cijena i sezonskih poljoprivrednih proizvoda koji je i na početku polugodišta iznosio 2% i na kraju polugodišta iznosio isti umjerenih 2%. Što se tiče situacije u bankovnom sustavu kvaliteta plasmana se očekivano nakon 4 godine krize nastavila smanjivati a zbog smanjena stanja i starenja portfelja nastavlja se i rast relativnog udjela nenadoknadivih i djelomično nadoknadivih kredita. Taj udio loših kredita porastao je na 11,2% krajem deset na 12,4% krajem jedanaeste te 13,3% krajem lipnja 2012. Isti trendovi su se ostvarivali i dalje ostali u sektorskoj strukturi plasmana tako da je omjer loših kredita danih trgovačkim društvima povećan u prvom polugodištu 2012. sa 20,1 na 22,8% dok je kod stanovništva taj omjer puno manji i puno sporije raste, iznosio je 8,6% na kraju 2011. a na kraju polugodišta prvoga 2012. 8,9%, dakle sa 8,6 na 8,9% a i to bi moglo biti više utjecaj smanjenja samog nazivnika, samog ukupnog stanja kredita stanovništva. Što se tiče dobiti banaka ona je nastavila svoj višegodišnji pad i u prvom polugodištu 2012. prije oporezivanja iznosila je 2,1 milijardu i to je za oko 15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Prema preliminarnim podacima za cijelu ovu prošlu godinu proizlazi da se dobit banaka smanjila ustvari za oko 25%. Tako su i pokazatelji profitabilnosti nastavili trend pada pa se prosječna povratna aktivu smanjio sa 1,2% na 1,1% a prosječni povrat na kapital sa 6,9 na 6,3%. Pad profitabilnosti je evidentan, on je ustrajan, njegov tempo je prilično jak. Čak se pomalo ubrzava i iako još ne zabrinjava sa stanovišta stabilnosti bankovnog sustava u uvjetima libelariziranih financijskih tokova i stupnja integriranosti hrvatskog bankovnog sustava u europski on svakako može izazvati brže prelijevanje sredstava iz Hrvatske iz Hrvatske u budućnosti u zemlje sa višim stopama prijenosa na kapital. Kad sam govorio o kretanju inozemnog duga, spomenuo sam da je razduživanje banaka u prvoj polovici bilo relativno blago. Međutim indikativno da je osjetnije ubrzalo u drugoj polovici godine ali još uvijek nije jače od prosjeka za druge zemlje Istočne i Jugoistočne Europe. Banke se razdužuju razdužuju jednostavno zato jer ne rastu domaći krediti i možemo ustvrditi da se ne radi o obrnutom procesu, drugim riječima ocjenjujemo da takvo kretanje inozemnih izvora domaćih banaka nije ograničavajući faktor za kreditni rast niti narušava kreditnu stabilnost, financijsku stabilnost. Iako ima određene neželjene posljedice poput vrlo sporog smanjivanja pasivnih kamatnih stopa, a otuda onda uz utjecaj kvarenja kvalitete aktive banaka imamo rezultat i u sporom smanjivanju kamatnih stopa na kredite. Zaključno kada govorim o financijskoj stabilnosti i otpornosti na šokove, možemo reći da je financijski sustav u cjelini i nadalje vrlo dobro kapitaliziran i da je time otporan na eventualne čak i jače šokove poput daljnjeg jačeg pada BDP-a iako rezervacije za loše kredite u usporedbi sa sličnim zemljama nisu posebno visoke, adekvatnost kapitala zasigurno jest. Adekvatnost kapitala iznosi preko 20%, a ipak HMB može s pravom i utemeljeno davati zadovoljavajuće ocijene financijske stabilnosti i otpornosti. Međutim protekom vremena, produžena klima, loša gospodarska situacija postaje uz vanjsku ranjivost i sve veću ovisnost o nepredvidivim međunarodnim financijskim tržištima sve veći rizik za tu financijsku stabilnost i upravo zato bih na kraju zaključio sa onom konstatacijom i onim ocjenama koje se nalaze na samom početku ovog izvješća u sažetku rast, koji ograničavaju naš rast evo već petu godinu za redom jesu naravno nepovoljna kretanja u okruženju i u EU. Međutim daleko je veća, daleko je to više slaba konkurentnost hrvatskog gospodarstva i loša poslovna klima i izostanak investicija. Dodatni je problem što fiskalna politika jednostavno nema prostora za kontra ciklično djelovanje tako da rast dodatno usporava nužno smanjivanje fiskalnog manjka. Mi se jako brzo približavamo granici od 60% BDP-a javnog zaduženja, javnog duga, a teret otplata kamata je sve teži, rejting je smanjen ispod investicijskog praga, percepcija rizika zemlje a predvidivost ponašanja i percepcije i sentimenta vanjskih tržišta financijskih je sve manja. Uvjeti i mogućnosti financiranja deficita proračuna su teži i upitni ja bih rekao. Jednostavno nema drugog izbora nego smanjiti proračunski deficit i to ne preko prihodovne strane jer prihodovna strana teško više može povećavati. Ako ne postoji dovoljan prostor za poticajnu fiskalnu politiku, ako domaća štednja nije dovoljno velika za potrebne investicije, ako više ne možemo povećavati naš vanjski dug onda je odgovor manje-više očit. Jedini brži izlaz iz ove situacije je u reformama i u mjerama kojima bi se poboljšala poslovna klima i otklonile prepreke, ali ne samo otklonile prepreke nego i stvorili poticajni privlačni uvjeti za investiranje privatnog kapitala u prvom redu u izvozne poslove. izvoz tako postaje onda glavni generator rasta, stvara nova radna mjesta, a ona pak povratno povećavaju doma ću potrošnju koja dodatno ubrzava rast zaposlenost i rast životnog standarda. Na kraju, kao što uvijek kažem monetarna politika će se nastaviti provoditi zadaće koje zakonom dobila, provodit će koja će garantirati relativno stabilan tečaj, relativno nisku inflaciju uz veliku likvidnost i strukturni višak likvidnosti kako bi na taj način pomogla ubrzavanju rasta kreditne aktivnosti i investicija. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani gospodine zamjeniče vi ste tijekom svoga izlaganja u jednom trenutku kazali da su u 12.mjesecu prošle godine padu kredita je između ostaloga pridonio i prijenos aktive jedne banke na poduzeće u vlasništvu banke majke. Ako su dakle krediti izneseni iz bankarskog sustava i preneseni na poduzeće, to onda znači da je ta banka ustvari i dio portfelja iznijela iz područja supervizije Narodne banke, jer Narodna banka ne radi superviziju nad poduzećima. Zanima me o čemu se tu radi jer upravo supervizorsko djelovanje Narodne banke je u proteklom razdoblju znalo pobuditi opsežne javne rasprave s obzirom na probleme koji su se pojavljivali u tom dijelu u bankama. A imajući u vidu koliko je i sami ste upisali stanje u bankarstvu opterećeno nepovoljnim kretanjima, ova vaša izjava me ustvari navodi na razmišljanje kako, na koji način, da li Narodna banka nad cjelokupnom aktivom i kreditnim poslovanjem provodi superviziju ili je preuzela praksu da će dopuštati da se dijelovi kredita, dijelovi aktive izmiču iz područja njezine supervizije na kojekakva poduzeća. To držim da bi u ovoj situaciji bila iznimno opasna praksa. Hvala. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik guvernera Relja Martić. Izvolite. **Martić, Relja** Da istina je došlo je do jednog rekao bih čišćenja dijela portfelja jedne banka i ja mislim da je to nešto što je u suštini pozitivno jer se na taj način banke oslobađaju određenog tereta i onda lakše i brže idu u novi ciklus kreditnog rasta. Dakle to je nešto samo po sebi dobro. Isto je to tako istina ako to pređe na neko profesionalizirano poduzeće u grupi ali koje nije u suštini kreditna institucija nad kojom mi vodimo superviziju onda se mora to napraviti na način da se osigura i dalje jednaki tretman i ni na koji način da se dozvoli da se položaj dužnika sada u ovim novim uvjetima oteža oteža ili pokvari. Ja mislim da smo mi našli načina da to sve skupa pomirimo i da banke mogu takve poslove raditi samo uz jedno jedno striktno pridržavanje određenih naputaka HNB-a koje idu upravo za tim da se položaj klijenta, dužnika koji sada ima novog vjerovnika ni na koji način ne ugrozi i da se postupa i dalje kao da je to kod banke. Naravno nije isto ali to je jedan način da se ja bih rekao zadovoljavajuće zadovolje ovi ovi suprotni interesi da se bilance banaka čiste, olakšaju od onog što je loše i da se stvori novi ciklus ulaganja i opet položaja onih koji u toj situaciji mijenjaju vjerovnika. Hvala. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji radnih tijela Odbora za financije i državni proračun žele iznijeti izvješće? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani viceguverneru, kolegice i kolege. Prema zakonu HNB dva puta godišnje izvještava Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. U istom 62. članku stoji da HNB može objaviti navedena financijska i druga izvješća, a po potrebi može objaviti i druga izvješća i analize vezane uz financijska i gospodarska pitanja, dakle može ali ne mora ne mora jer HNB je samostalna. Pa ipak odgovorna je Hrvatskom saboru koji HNB nije obvezao da mu daje analize vezane uz financijska i gospodarska pitanja. U zakonu izglasanom u Hrvatskom saboru napisana je još jedna čak i nelogičnija odredba, ona o reviziji poslovanja. U članku 61. kaže se: reviziju sastavljenih financijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja HNB-a objavljuju neovisni vanjski vanjski revizori prema propisima o reviziji i međunarodnim revizorskim standardima. Odluku o izboru revizora koji će obavljati reviziju financijskih izvješća HNB-a donosi Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na prijedlog Savjeta HNB-a. Dakle, Savjet Dakle, Savjet HNB-a sam predlaže koji će se revizor angažirati. Zato i nije čudno što je tri godine zaredom reviziju obavljala ista revizorska kuća. Zašto joj ne bi bila povjerena ista zadaća logično se pitati, i ovu četvrtu godinu zaredom. Postavit ću školsko pitanje koji je osnovni cilj, a onda i zadaća HNB-a. Pokušat ću dati i školski odgovor, postizanje i održavanje stabilnosti cijena. HNB je dakle zadužena za kontrolu, a onda i suzbijanje inflacije, no jesmo li ikada čuli koja je to stopa stabilnosti, 1 ili 2%, je li to 4 ili 5%. Uostalom, koja je posljednja linija obrane ili se možda brani ono što se dogodi. Po zakonu iz 2008. godine HNB je odgovorna za stabilnost inflacije, no HNB niti u jednom svom dokumentu nije obznanila koju stopu inflacije smatra stabilnom. Nasuprot tomu, Europska središnja banka obznanila je da svoj cilj stabilnom smatra inflaciju od 2% godišnje. Stopa inflacije u Hrvatskoj već je dostigla 5%. Prema praksi neizjašnjavanja odnosno nepostavljanja ciljeva HNB i guverner mogu inflaciju od 10% proglasiti stabilnost. Stoga Hrvatski laburisti zahtijevaju da HNB u roku od mjesec dana službeno objavi stopu inflacije koju smatra stabilnom i da prema tome definira i svoju odgovornost. Bilo bi logično obzirom na naša stremljenja da se HNB ugleda na Europsku središnju banku te da slijedi tu praksu jasno postavljenih ciljeva. U Polugodišnjoj informaciji se po ne znam koji put i to prema već ustaljenoj navadi, kritizira fiskalna politika Vlade

aktivno uključi u rješavanje tih velikih za opstojnost koliko toliko samostalne Hrvatske najvažnijih problema. HNB sebe proglašava neutralnom i bez ikakve odgovornosti za ovu nimalo komotnu situaciju. Pa nije jedina zadaća HNB-a očuvanje stabilnosti cijena, već i pogledajmo malo šire što rade središnje banke u Europi i one izvan Europe. Znači treba podrška gospodarskom rastu i razvoju. U tom pravcu HNB nije učinila gotovo ništa. HNB jest i treba biti neovisna u provođenju monetarne i devizne politike, ali ne može biti izuzeta od odgovornosti za ukupnu gospodarsku situaciju. Rast inflacije, visoke kamatne stope u vrijeme depresije, ogromna nelikvidnost gospodarstva samo su neki od problema za čije je rješenje neophodan snažniji angažman HNB-a. Ispada da je ključna zadaća HNB-a obrana tečaja, obrana interesa banaka i obrana interesa uvoznika o čemu sam govorio na početku današnjeg zasjedanja. U ovom se dokumentu istina nižu informacije bez potrebne kvalitetne analize, a upravo bi analize i odgovori odnosno rješenja velikih ekonomskih problema u Hrvatskoj trebali biti ključni dio ovog izvješća. Od pukog nizanja informacija malo je koristi. Ovaj materijal je zapravo kompilacija biltena HNB-a i biltena o bankama koje također izdaje HNB, a to pak a to pak znači da ovaj dokument nije posebno napravljen za Sabor kao nadležno tijelo kojemu HNB podnosi račune o svom poslovanju i radu. Ovo što smo mi dobili na klupe svatko može naći na web stranicama HNB-a. stranicama HNB-a. HNB ni u 2012., a izgleda da neće ni u 2013., nije napravila potrebne pomake u povećanju transparentnosti svojega poslovanja. Još uvijek nisu jasno definirane točke i parametri odgovornosti HNB-a. HNB-a. HNB se postavlja neutralno prema gospodarskim problemima usprkos tomu što se sve središnje banke razvijenoga svijeta dominantno oslanjaju na monetarnu politiku kao prvi i snažni motor izlaska iz recesije, a potom naravno i na fiskalnu i druge politike u sklopu makroekonomske politike. Naravno istina, središnja banka nije zadužena voditi makroekonomsku politiku, ključ je u Vladi. Vlada mora znati čemu joj služi središnja banka i monetarna politika, te kako i središnju banku i monetarnu politiku ukomponirati u program rješavanja depresije i poticanja rasta poštujući pri tome naravno neovisnost Hrvatske narodne banke. Jedan od najvećih hrvatskih problema jest u tome što i prethodne, a i sadašnja Vlada ne znaju kako uključiti Hrvatsku narodnu banku u program izlaska iz krize. narodna banka posluži u poticanju rasta odnosno zapošljavanja. Praksa ukazuje na to da su nužne određene izmjene Zakona o Jedna od tih promjena tiče se i mogućnosti otkupa državnih obveznica od strane Hrvatske narodne banke o čemu su Hrvatski laburisti već javno govorili. A što s ovom informacijom koju imamo pred sobom. Nju smo već mogli pročitati. Ona je tek jedna od pukih formalnosti bez kojih bismo itekako mogli preživjeti. Ali ne znam hoćemo li moći preživjeti, a da u potpunosti ne posrnemo i ne upadnemo i gospodarstvenici i građani Hrvatske u dužničko ropstvo, a da pri tome Hrvatska narodna banka ne pomakne ni malim prstom čvrsto stojeći na braniku obrane tečaja banaka i uvoznika s inflacijom koja nam se dogodi.

činjenične elemente čime ste ukazali na dosta problema vezano uz Hrvatsku narodnu banku i njezino poslovanje. Međutim, ono što je mene zgrozilo, a vi niste reagirali na to

Kolegica Dalić nam je to otprilike pojasnila. Ja se nadam da sam dobro shvatio da je u stvari Hrvatska narodna banka omogućila preuzimanje rizičnog kredita jedne od banaka u Hrvatskoj. S obzirom da većina banaka u Hrvatskoj nisu naše, mene sad interesira koja je to banka, čija je to banka i koga se tu štitilo? Ne znam, mislim da je ovdje se ako će se banke na taj način oslobađat tih rizičnih kredita, ako sam to dobro shvatio praktički se njima oslobađa prostor da oni ponovo uzimaju te, odnosno daju te takve kredite da ponovno se stvara neki oblik onoga što na žalost gledamo da posljedice toga će bit one deložacije koje su jako mučne i za gledat na televiziji, a mogu mislit kako su u stvarnosti. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Novak, evo ja se pridružujem vašoj znatiželji i ja bih volio znati koja je to banka. Ali samo ponavljam onu činjenicu koju sam govorio i u svom izlaganju, a to je da je Hrvatska narodna banka štiti tečaj, tečaj, štiti strane banke, ne štiti građane i ne pomaže hrvatskom gospodarstvu da izađe iz krize. Nije ponudila te mehanizme a isto tako i Vlada se ne želi služiti onim čim se služe ostale zemlje u okruženju. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega Vukšić, naravno da Hrvatska narodna banka mora biti aktivna u svome radu i ona je u dobrom dijelu i aktivna ne samo u čuvanju tečaja i stabilizacije cijena koja je osnovna funkcija, nego i u stabilnosti financijskog sustava. Što znači stabilnost financijskog sustava vidjeli smo nakon krize u svijetu u Europi kad se u biti pokazalo da je politika Hrvatske narodne banke dovela do toga da je hrvatski financijski sustav, bankarski sustav bio jedan od najboljih i najstabilnijih u svijetu. Ta politika Hrvatske u nadzoru na bankama i svim mjerama koje HNB provodi u svom djelovanju da taj sustav ulazeći u EU će biti jedan od stabilnijih. Kad govorimo o neutralnom ponašanju HNB-a, odnosno vi govorite o neutralnom ponašanju HNB-a u odnosu na gospodarstvo i građane, onda ću vam ponovit ono što je rečeno u uvodu, a to je da je prošle godine HNB oslobodio sa sa 15 na 13% obvezne rezerve banaka koje su se isključivo koristile preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj za poticanje i razvoj gospodarstva i to je primjer na koji način HNB i ova Vlada rade i dalje će raditi u suradnji da bi olakšale gospodarstvu povoljnije kredite, likvidnost, stabilnost i razvoj.

samo treba pitati što je u Hrvatskoj stabilno. Kažete banke, naše banke. Prije svega banke u Hrvatskoj nisu hrvatske banke, koliko god vi to tvrdili. One su registrirane u Hrvatskoj. da li su stabilni budžeti hrvatskih građana, što se događa sa hrvatskim građanima, sa osiromašenjem hrvatskih građana. Sjetite se samo primjera Islanda koji nisu radili ono što mi radimo, ali se sada izvlače iz krize. Pitanje je da li mi mistificiramo položaj banaka, treba li braniti banke pod svaku cijenu, a građane izložiti siromaštvu

Mislim da ste malo okrenuli funkciju države i funkciju institucija koje djeluju u Hrvatskoj pa tako i onih privatnih koje odnose itekako veliki kapital iz zemlje kako bi pomogle tim kapitalom razvoju svojih zemalja. Mislim da HNB u tom pravcu nije učinila ništa. Učinila je da, ali za budžete stranih zemalja a ne Hrvatske. Mi konstatiramo u ovoj informaciji o financijskom stanju stupnja ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi materijalne politike jedan gospodarski socijalni trenutak Hrvatskoj. To je u redu, otuda valja poći ali nitko da nam kaže pa ni HNB kako naprosto izaći iz ove krize nego će reći nije to posao banke, to je posao Vlade, to je posao lokalne samouprave, to je posao nekih drugih institucija. Međutim, na što je stavljen ovdje u ovom izvješću naglasak? Otkuda poći? Ono što je, po mom sudu, najdramatičnije a ja to nekako promatram i sa istarske perspektive u čemu se u ovom izvješću isto govori, a to je dramatičan pad izvoza. Evo u Istri čak više nego drugdje. Za 12 mjeseci 2012. izvoz nam je manji u usporedbi sa 2011. za 27,7% ili sa milijardu 300 i nešto milijuna USA dolara iznosi 900 milijuna USA dolara. 400 milijuna dolara izvoz je manji, samo u Istri. To je ekvivalent jednogodišnjeg rada Uljanika, ali ne kada radi 100% nego kada radi da se tako izrazim ili našalim 150%. Ako tome pridodamo i uvoz onda robna razmjena samo Istre je 2,5 milijarde kuna manja 2012. u odnosu na 2011. A što to onda znači? Da to trajno za sobom naprosto povlači 2,5 tisuće radnih mjesta. Drugdje u Hrvatskoj možda su prilike i daleko gore. Što se kaže onda u ovoj informaciji? Ovdje se, doslovce citiram Gospodarska kretanja, kaže: "Većina glavnih hrvatskih vanjsko-trgovinskih partnera u prvoj polovini 2012. godine zamjetno su se usporila i to osobito u drugom tromjesečju. To se negativno odrazilo i na realna kretanja u Hrvatskoj. Tako je došlo do snažnijeg pada gospodarske aktivnosti u Italiji i Sloveniji zbog čega se smanjuje i hrvatski izvoz, ali povećao se u toj robnoj razmjeni s Austrijom a u segmentu izvoza roba te s Njemačkom zahvaljujući pojačanom turističkom dolasku u Hrvatsku." Ono što je potvrda krize, po mom sudu, kada gledam ove informacije to je izraženo u ovom uvodu gdje se doslovce kaže da su banke tijekom prvog polugodišta 2012. ostvarile dobit prije oporezivanja u iznosu od 2,1 milijarde kuna što je za 15,2% manje u odnosu na isto razdoblje u 2011. Budući da su se smanjili neto prihodi iz poslovanja i porasli troškovi rezervirani za gubitke pokazatelji profitabilnosti na razini svih banaka smanjili su se s 1,2% na kraju 2011. na 1,1%, na kraju lipnja 2012. odnosno sa 6,9% na 6,3%. Znači u Hrvatskoj, eto da ovako nekako zaključim, više, da budem možda i ciničan, ni bankama se ne piše dobro. I to je zapravo bit. Što učiniti? Temeljno je pitanje hoće li gospodarstvo nama rasti u 2013. godini? Mnogi u to naprosto sumnjaju. Da bi potakli rast moramo potaknuti potrošnju, moramo potaknuti izvoz, moramo potaknuti investicije. Jednom riječju gospodarska aktivnost u ovoj zemlji bi trebala biti znatno veća. Ali to je sve lako reći. Potrošnja je u trgovini na malo u 12 mjeseci 2012. pada za 6,1%. Znači, ljudi jednostavno nemaju pa ni ne troše, a ne da ne bi trošili. Trošili bi samo nemaju. Ali, padom trgovine koja je nekako predzadnja u tom nekom potrošačkom lancu iza nje su ovi kupci po nekoj mojoj logici, pada i proizvodnja, pada promet, padaju usluge, pada aktivnost banaka. Plasmani banaka u 2012. godini smanjeni su za 8 milijardi kuna. Najvećim dijelom kapital bježi iz tvrtki te im je ukupna razina kredita, govorim tvrtkama u 2012. ne samo za prvih 6 mjeseci smanjena za 15 milijardi kuna. Te logično onda novi plasmani kamo idu? Idu prema državi. Banke jednom riječju danas bježe iz realnog sektora, a udio loših kredita vidimo da je bio 14,9%. Vjerojatno u ovoj godini će biti i još veći. Prema tome, gospodo, nemojmo se radovati lošoj sreći hrvatskih banaka koje su za prvih 6 mjeseci 2012. ostvarile dobit od 2,1 milijardu kuna. To je nekih 270 milijuna eura. Čini mi se na koncu godine da je to bio iznos negdje od 3 i nešto milijardi kuna,

privatni sektor će ostati bez novaca. Ostat će naprosto bez zajmova. Strani vlasnici povlače i novac i dobit. Mislim ovdje jasno na banke. Po nekima 27 milijardi kuna tj. 3,6 milijardi eura povučena je novaca 2012. iz hrvatskih banaka. To je puno više no što je itko ili što bi itko mogao zapravo pretpostaviti. To su podaci koje sam jučer baš vadio BIS-a ove Banke za međunarodno poravnanje. To je 8,4% hrvatskog bruto društvenog proizvoda. Banke, poglavito ove austrijske takvih je gro, recimo u Hrvatskoj uz ove Talijanske, vežu nove kredite isključivo uz te lokalne depozite po principu koliko štednje toliko kredita, jednom riječju igraju na sigurno. Ali problem je i što je štednja, što je štednja i dalje veća od kredita, a što nema ulaganja, što nema investicija i što ljudi jednostavno u ovim okolnostima ne troše. Izloženost lošim kreditima rekoh je bilo 14,9%, možda će u ovoj godini biti i 16%. Rezervacije za gubitke istopile su dobit banaka za 1 milijardu kuna, govorim za 2012. godinu. I sad lako je reći, što činit, priče o povećanju izvoza, reformama, sanaciji brodogradnji, smanjenju nezaposlenosti, rastu poljoprivrede sve je to politički larpurlartizam, ako ne kažemo kako to naprosto učiniti. Normalno prvo ništa ne bi trebali činiti protiv velikih gospodarskih sustava, ali bi trebali činiti sve za one male. Mi na današnji dan imamo negdje 1 350 000 radnika imamo s druge strane 1 200 000 umirovljenika, u realnom sektoru u ovom trenutku radi možda 1 150 000 radnika. Da se razumijemo, ja itekako u realnom sektoru smatram i onoga liječnika bez koga ne može egzistirati jedna zajednica, profesora, učitelja, policajca nije bitno ali je činjenica da 1 150 000 ljudi u tom realnom sektoru mora pratiti 1

Mi moramo doslovce svako radno mjesto početi držati kao malo vode na dlanu i zato dosta politikantstva, treba pustit ljude da rade, da imaju. U malom sektoru zaposleno je od tih 1 150 000 negdje 700 do 800 tisuća, ponavljam ništa protiv velikih, ali da bi opstali mali poglavito kada se otvori hrvatsko tržište tržište EU ja mislim da ćemo morati staviti naglasak upravo na njih. Što se tiče turizma, samo jedan podatak, podaci Hrvatske narodne banke u turističkom prometu stalno se spominju u iznosu 2,3 do 2,5 milijardi kuna. Sada neki govore od 20 tisuća soba u 7 godina. Ja znam da 2013., 2014. daj Bože da barem 2015., ali ni 2015. u Istri neće biti sagrađen niti jedan hotel sa više od 100 soba, a na Istru otpada negdje trećina ovog Hrvatskog prihoda od turizma. Ministarstvo malog obrta po meni radi ozbiljne stvari. Gospodin Linić je najavio sve za izvoz, sve ćemo pratiti, to je ono što je zapravo nužno, rekao je još jednu rečenicu: "Da će 300 načelnika ubuduće volontirati ." što ja isto malo, mislim da je dobro, ne ukidati male općine ali natjerati sve naprosto da volontiraju. Jutros se spominjala i ovaj poljoprivreda, apsolutno da ja suosjećam sa zbiljom Hrvatskog seljaka, niz njihovih zahtjeva je apsolutno legitiman, evo i ovih dana se okupljaju po cestama, po našim županijama, neko je reko maloprije Hrvatska uvozi ogromne količine mlijeka, ne znam. Ti uvoznici ucjenjuju naše seljake, ne države, s državom oni lako izlaze na kraj, ali sa uvoznicima daleko teže. Ja mislim da seljaku ne treba zavidjeti što ima traktor od 300 tisuća kuna, jer bez njega ne može raditi, ali zbog toga ima i 300 tisuća kuna kredita. Konačno sve mu je pod hipotekom, od kuće do štale, bez građevinske dozvole jasno, i treba mu izaći u susret da te naknade budu manje, naslijeđeno imanje itd. Slažem se, ima seljaka koji žive nadprosječno, ima i onih i takvih je većina koji rade nadprosječno, a žive ispod prosječno i jasno je da im treba, treba, treba pomoći. Ono što je isto tako činjenica, mi ne možemo očekivati da samo država štedi. Slažem se državu valja decentralizirati, ali lokalna samouprava raspolaže sa nekih 20% cirka, nešto malo manje 19% prihoda kada gledamo i uspoređujemo u čemu ćemo razgovarati kasnije pri ovoj reviziji prihoda, financijskih recimo prihoda. Država 119 milijardi kuna prošle godine, lokalna samouprava 21, 9 milijardi, pa neka neko to izračuna, koliko je točno postotaka, cirka 20%. Drugo, što još ovdje reći, čak i naše banke nakon toliko vremena po prvi puta imaju ovaj problema, nije to dobro. Ono što je nužno, treba početi konačno širiti, ne znam kako da se izrazim, optimizam, radite, trošite, plaćajte poreze, jasno isplaćujte plaće i imajte i ne zavidite onima koji svojim radom jednostavno mogu u ovoj zemlji pristojno od svog rada i živjeti. Jasno, naglasak je ako su do nečega pošteno došli i ako su nešto pošteno stvorili, pošteno zaradili. Nova Vlada preuzima zemlju, usuđujem se reći u nikad težim okolnostima. Ja vjerujem da ćemo izaći iz krize. 2013. će biti teška godina, nadam se da će parametri biti bolji 2014., ako ne, neka nam Bog pomogne, ali da se Vlada uhvatila u koštac sa nikad težim okolnostima, naprosto to je valjda svima istina. I u tom kontekstu ja se usuđujem nekako i završiti, nama su ključne, između ostalog banke, bez njihova većega angažmana svima se loše piše, na tom je naglasak u ovu informaciju. Ja mogu razumjeti harangu na iste zbog visokih kamata, valja to kontrolirati ograničavati ali bez uspješnih banaka bilo bi nam i gore. Konačno ovdje se na strani 21. kaže da troškovi rezerviranja i ispravaka vrijednosti za gubitke i nadalje apsorbiraju gotovo polovinu dobiti, polovinu dobiti, posljedičnu u odnosu na kraj 2011., profitabilnost kao što rekoh imovina je smanjena s onih 1,2 na 1,1% a profitabilnost kapitala sa 6,9 na 6,3%. I konačno na strani 27. kaže zarada, račun dobiti gubitaka, banke su na kraju prve polovine 2012. 2012. ostvarile 2,1 milijardu kuna dobiti prije oporezivanja što je za 382,4 milijuna kuna ili 15,2% manje od dobiti ostvarene na kraju prve polovine 2011. Jednom riječju i time ću završiti, apsolutno da, treba prihvatiti ovo izvješće, nema tu nikakve dileme ali ne treba se radovati niti jednom poslovnom subjektu u problemima pa bile to i banke koje smo privatizirali 5, 6 milijardi kuna prethodno saniravši ih za nekoliko desetina milijarda kuna koje danas kontroliraju cirka 400 milijardi kuna hrvatske aktive. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HDZ-a i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. o informaciji o financijskom stanju stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike koja ostvari nekako po zakonu ima karakter obavijesti jer članak 62. stavak 1. Zakona o narodnoj banci kaže da Narodna banka obavještava Sabor o ovim pitanjima. Međutim ako dakle mi danas samo trebamo raspraviti o sadržaju te obavijesti onda u biti i nemamo što jer nesporno je da je Hrvatska narodna banka ekonomski najkorumpiranija institucija u nas, nesporno je da je ovo izvješće sadrži brojke, grafikone, tehnički ekonomski jezik, ono je vrlo profesionalno i iznosi faktografiju. I upravo je to ustvari točka sa kojom u ovom izvješću nismo baš sasvim zadovoljni, jer faktografija koja je ovdje iznesena, opis ekonomskih činjenica, podataka, pokazatelja i trendova nije nama ovdje u Saboru baš tako nepoznat. Međutim ono što držimo da ovom izvješću nedostaje je stručna i profesionalna ocjena ili ako baš terminologijom zakona se želimo poslužiti obavijest Hrvatskom saboru zašto je stanje ovako loše, koji su tome razlozi. Stoga ustvari držimo u HDZ-u da je ovo izvješće jednim djelom i nepotpuno. Sve što je u njemu izneseno, izneseno je na vrlo kvalitetan i vrlo profesionalan način. zaključka ekonomske prosudbe, prosudbe ekonomske struke u ovom izvješću baš i nema. A Hrvatska narodna banka jest mjesto koje to znanje ima, koja u Hrvatskoj ima ustvari jedinstvenu poziciju joj je dana činjenicom nezavisnosti da može na nezavisan stručan i profesionalan način procjenjivati ekonomske trendove, procjenjivati razloge zašto su oni tako nepovoljni kao što nas je Hrvatska narodna banka ovdje izvijestila i iznijeti u stvari stav ekonomske struke kako se tako nepovoljni trendovi mogu promijeniti. Međutim toga u ovome izvješću ipak nema. Ipak ta ocjena koja Hrvatska narodna banka izbjegava utječe na uspješnost monetarne politike i njezinu provedbu. Stoga je legitimno pitanje, koliko god to možda predstavnicima Hrvatske narodne banke nije drago čuti, ali legitimno je pitanje da li je monetarna politika mogla više i bolje. E to se iz ovog izvješća neda zaključiti. To zaključivanje prepušteno je svakome od nas. Prepušteno je općoj ocijeni, a mi ipak držimo da to zaključivanje bi zahtijevalo i profesionalni sud i obrazloženje da li je monetarna politika mogla bolje i više, tj. legitimno pitanje na koje nisu svi članovi ovog doma nit dužni niti u mogućnosti imati svoje vlastito profesionalno mišljenje. Stoga smatramo da ova obavijest, ovo izvješće nije sasvim potpuno jer u potpunosti i u cijelosti podržavamo nezavisnost Hrvatske narodne banke i držimo da se Zakon o hrvatskoj narodnoj banci ne treba mijenjati za razliku od nekih kolega koji su to ovdje iznosili iznosili i predlagali. Međutim nezavisno snosi mnoštvo prava, ali i nosi obvezu, nosi i obvezu nezavisnog zaključivanje i prosuđivanje kako, na koji način i kojim instrumentima Hrvatska može brže i učinkovitije izaći iz krize.

doprinosa traženju i pronalaženju izlaska iz krize. Ako postoje razlozi zbog čega bolji, snažniji doprinos HNB ne može dati instrumentima monetarne politike kao što nam je rekao viceguverner jel je rekao da su razlozi nemonetarne prirode onda ipak HNB makar tome treba pridonijeti svojim ekonomskim znanjem koji je tamo akumulirano i stečeno zahvaljujući između ostalog toj nezavisnosti. Ne treba se stoga treba se stoga HNB bojati iznijeti svoje mišljenje, iznijeti svoje stavove jer upravo taj zakonski okvir o kojem govorimo i za kojeg se zalažemo i kojega podržavamo omogućava i banci i njezinim predstavnicima da slobodno, stručno i profesionalno govore o načinu i putevima izlaska iz krize. Jer faktografi o kojoj se ovdje govori nama je dobro poznata. Poznato nam je da je BDP pao u prvoj polovici godine 1,8 i da je nastavljan pad u ostatku godine i da će moguće taj pad biti prisutan i u ovoj godini. Znamo da je nakon datuma ovog izvješća još 64 tisuće osoba ostalo bez posla. Znamo također danas da se rast poreza stope poreza na dodanu vrijednost prelio direktno u rast cijena i to u vašem izvješću piše na jednom mjestu sramežljivo da je do rasta cijena došlo došlo zbog porasta stope poreza na dodanu vrijednost. Ovaj se zaključak prosto nije mogao izbjeći jel je očigledan, ali to je jedan mali primjer kako HNB zna i može prepoznati uzroke problema. Ne treba doduše podsjećati da je ministar financija nadugačko i naširoko tumačio kako povećanje stope PDV-a neće imati nikakvog utjecaja na kretanje cijena. Znamo također i sami ste nas o tome obavijestili da je pad kreditne aktivnosti nastavljen i u drugoj polovici godine. znamo također da je nastavljen rast sumnjivih i spornih potraživanja plasmana rast tzv. loših plasmana banaka, znamo da tečaj kune deprecira prema euru, ne zato što bi to bila neka voljna deprecijacija da se pomogne hrvatskom izvozu nego se očigledno radi o signalima koji signalima nepovoljnih tokova i smjerova u kretanju kapitala. Sve ove činjenice i svi ovi podatci ih znamo i oni ukazuju samo ustvari na jedan zaključak, da je ekonomska politika koja se vodila u 2012.godini izazvala pad hrvatskog gospodarstva preko mjere koja bi se mogla objasniti zbivanjima u Europi. I što je još gore tim se nepovoljnim trendovima ne vidi kraja. A monetarna politika jest sastavnica ukupne ekonomske politike samo što je delegirana HNB-u i dato mu je pravo i mogućnost da je profesionalno vodi. Stoga legitimno je pitanje da li je HNB također odgovorna jednim dijelom za ovakvo stanje ili postoji nešto što je sprečava u ostvarivanju boljih rezultata? Možda problem leži u potezima Vlade, možda problem leži u tim ostalim sastavnicama ekonomske politike, međutim ekonomska struka u ovom izvješću o tome nam ne daje niti svoje mišljenje niti svoj odgovor. I zato vam je pitanje da li monetarna politika može bolje legitimno pitanje koje se u ovome Domu postavlja i koje su neki zastupnici već postavili. I sve dok su izvješća HNB-a ovakva faktografska bez ulaženja u bit problema i bez davanja ekonomskog znanja na raspolaganje kako problem riješiti to će tako biti i u budućnosti. Jer kaže se pada agregatna potražnja, super. Jeli agregatna potražnja, mislim nije super što pada agregatna potražnja, ali da li agregatna potražnja pada zbog monetarne politike ili zbog povećanja porezne presije? Kaže se u izvješću pada agregatna ponuda ili jednostavnije rečeno bila bi to ukupna proizvodnja. Jeli to zbog monetarne politike ili je možda zbog politike koju vodi Vlada i koja svako poslovanje i svaku proizvodnju obeshrabruje poreznom i zakonodavnom represijom? Mi svoje odgovore na ova pitanja u klubu HDZ-a imamo i ne vidimo tu monetarnu politiku kao glavnog krivca i kao glavni problem. međutim očekujemo da oni koji izvještavaju o provedbi monetarne politike nas također i profesionalno i stručno obavijeste ima li tu kakvih problema i koji su tu razlozi. Prema tome, u vašem izvješću nije moguće pročitati odgovore na ova pitanja. A ono što na kraju želim reći želim reći HNB nema se razloga sustezati od stručnih i jasnih ocjena našeg ekonomskog stanja i nema se razloga sustezati od davanja doprinosa izlasku iz krize. Osim toga mi ponekad možemo čuti na različitim javnim događajima da predstavnici HNB-a ipak imaju određenu viziju i određene prijedloge kako unaprijediti i kako razriješiti ili makar poboljšati gospodarsko stanje u Hrvatskoj. Međutim predstavnici HNB-a takve su stavove voljni i spremni iznijeti na različitim konferencijama ali u Hrvatskom saboru ne. Meni je žao što mi danas nemamo ovdje priliku čuti guvernera. Ja pretpostavljam da guverner ima neke preče obveze. Međutim ipak mislim da je Hrvatski sabor mjesto na kojem guverner može i mora progovoriti o ovim problemima. Zanimljivo je ja sam vaše izlaganje gospodine zamjeniče guvernera pozorno pratila. Zanimljivo je ustvari da je u vašem izlaganju bilo puno više ekonomskih stavova nego u samome izvješću. nema potrebe, ne trebate se bojati zapisati svoje stavove jer zakoni koje je svojevremeno donijela HDZ-ova većina vas štite i čine guvernera bukvalno nesmjenjivim i tako i treba biti. Međutim, nezavisnost HNB-u nije dana radi nje same već radi koristi koja od profesionalnog i nezavisnog vođenja monetarne politike mora imati hrvatsko gospodarstvo i Hrvatska država. korist mora biti vidljiva ili u rezultatima monetarne politike, dakle u boljim gospodarskim pokazateljima, u efektima kontracikličke politike kao što ste rekli ili u znanju, saznanju, onome svemu što je HNB akumulirala zbog čega ti gospodarski rezultati nisu mogući jer u Hrvatskoj nedostatak ekonomskog znanja vrlo je važan element našeg gospodarskog našeg gospodarskog problema. A HNB to znanje ima i držim da ga je dužna podijeliti i sa hrvatskom javnošću i sa hrvatskim građanima i staviti ga na raspolaganje kao instrument doprinosu izlaska iz krize. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je replika i poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite poštovani zastupniče. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica Dalić je vrlo ispravno rekla da nema procjene negativnih trendova i nema prijedloga kako ih promijeniti u ovom izvješću koje je došlo pred nas i osim toga je konstatirala da zapravo monetarna politika ne sudjeluje dovoljno aktivno u kreiranju ekonomske politike u Republici Hrvatskoj što je apsolutno točno. Ali mislim da je propušteno još nešto, a što je vrlo aktualno, a to je nije naglašeno danas predstavnik HNB cijenjeni viceguverner nije izrekao svoj stav ni o mogućoj privatizaciji Hrvatske poštanske jasan stav HNB-a kakve će posljedice imati ta privatizacija i da li je potrebno ulaziti u nju. Mislim da bi bilo dobro čuti mišljenje i viceguvernera o tome. Naš stav je poznat da ne dolazi u obzir privatizacija Hrvatske poštanske banke kao ni neke druge privatizacije koje su najavljene kao Croatia osiguranje, ali mislim da bi bilo lijepo čuti i vrijedno stajalište monetarne politike po ovom pitanju. Također nismo čuli puno ni o tome što se sprema ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Upravo se dogovaraju novi mehanizmi kontrole središnjih banaka uniji i dogovaraju se načini kako zapravo što je moguće više kontrolirati financijske trendove i sve ono što je prouzročilo zapravo krizu i u Europi i u svijetu i koja će zapravo biti uloga i kakva će biti uloga naše središnje banke. Sasvim sigurno da HNB ne sudjeluje dovoljno aktivno danas u kreiranju ekonomske politike i ne daje odgovore na vrijeme, kao što je s pravom primijetila kolegica Dalić.

Hvala lijepa. Pa poštovani kolega Matušić, pravilno ste primijetili da je činjenica ulaska u Europsku uniju ustvari još jedan dodatni izazov koji se postavlja pred HNB. Kada Kada postanemo članica Europske unije HNB će ujedno postati i članica sustava europskih centralnih banaka. Ona će pomalo krenuti prema načinu vođenja ekonomske politike koja je uobičajena u Europskoj uniji, odnosno konačno u samoj eurozoni. I upravo stoga ja mislim da je važno da HNB sukladno svojoj nezavisnosti nađe načina kako pridonijeti gospodarskom oporavku. Ako postoji ograničenja tom doprinosu na korištenje instrumenata monetarne politike, a vjerujem da tu neka ograničenja postoje upravo zbog ovog europskog sustava centralnih banaka i puta prema eurozoni, onda očigledna dva područja ostaju: kvaliteta supervizije i ekonomsko znanje, ekonomska struka ekonomska struka kojom HNB može pridonijeti kvaliteti ukupne ekonomske politike u Hrvatskoj. I zbog toga o tome toliko danas govorimo jer mnogi nas problemi opterećuju, u rješavanju mnogih problema postoji u različitim dijelovima društva nedovoljno znanje, a HNB ga ima. Što tamo se radi, kakve se tamo analize provode, kako se tamo analizira ja očekujem da je to puno kvalitetnije i puno opsežnije nego što su ovi grafikoni i tablice. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani viceguverneru Matić, kolegice i kolege. Evo pred nama je još jedna rasprava dakle informacija o izvješću HNB-a o izvršenju njenih zadaća, dakle za prvu polovicu prethodne godine, a znamo i da kroz materijale koje smo dobili da hrvatska Vlada nije imala primjedaba na navedena izvješća. Iako za većinu podatka koji se navode u ovom izvješću, raspolažemo dakako i svježijim podacima i o njima je bilo riječi osobito u uvodnom slovu, svima je nama u ovoj dvorani poznato a i hrvatskoj javnosti da se nepovoljna gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu na žalost nastavljaju i kumuliraju već petu godinu zaredom pada ekonomija ako to sve kumuliramo je otprilike 12% BDP-a. U globalu se dakle ako govorimo o navedenom razdoblju svjetska ekonomija zbroju vrlo blago oporavljala u prvom dijelu prethodne godine. Oporavak se primarno odnosio na SAD i Japan, dakako i Kinu i Indiju. Ali i u tim zemljama sa puno manjim stopama nego što je uobičajeno za te zemlje. Dakle, u globalu je svijet pomalo napredovao, ali to se na žalost nije odnosilo i na zemlje euro zone, zemlje koje su najvažnije kao okruženje za malu ekonomiju, objektivno malu ekonomiju Republike Hrvatske. 60 dakle posto eurozirane ekonomije i poslovanja sa njima, dakle pad aktivnosti je zabilježen ukupno u euro zoni. I rečeno je već dakle iz perspektive naših vanjsko-trgovinskih odnosa u najznačajnijim zemljama, baš nama najznačajnijim zemljama Italiji i Sloveniji došlo je do značajnog pada. Nešto manje, ali također negativno bilo je i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji što je dakako posljedično smanjilo potražnju za hrvatskim proizvodima. Povoljna kretanja u još dvije nama značajne zemlje, dakle za hrvatski izvoz i roba i usluga i Njemačkoj i Austriji nisu na žalost mogla nadoknaditi taj ukupan pad potrošnje. Za to razdoblje važno je spomenuti i stabilizaciju na financijskim tržištima uzrokovanu posljedično, dakle sa snažnim mjerama Europske središnje banke a sve u cilju gospodarskog oporavka europskih zemalja što je i tržišne kamatne stope dovelo na povijesno vrlo nisku razinu. Iz perspektive visoko zadužene hrvatske ekonomije dobro je da je tome tako, dakle da su kamate relativno nisko. No, svima je nama jasno da se takvo stanje neće potrajati vječito i ne smije nas usporiti na putu značajnih strukturnih reformi na polju gospodarstva, ali i inih reformi usuđujem se reći i funkcioniranja Hrvatske države. Iz ovog izvješća možemo iščitati da je nastavak recesije te pojačan oprez banaka doveo do daljnjeg smanjenja ukupnih plasmana, dakle u prvoj polovici prethodne godine. Manji porast bio je vidljiv jedino kod javnih trgovačkih društava dok se ostatak gospodarstva kao i stanovništva uglavnom razduživao. Ako govorimo o depozitima, depoziti građana daleko manjom stopom nastavili su rasti samo 1,1% dok su se depoziti trgovačkih društava značajno smanjili za čak 14% dijelom i zbog bijega od poreznih škara tj. oporezivanje dividendi što kratkoročno možda zvuči loše, ali dugoročno u politici ove Vlade, dakle i nije tako loše ukoliko znamo da, dakle porez na dobit na investiranu dobit mjerama i odlukama koje smo mi ovdje zajedno donijeli će potaknuti vjerujemo rast gospodarstva. Podatak koji je neke u ovoj sabornici zasigurno razveselio jest da je zabilježena dobit banaka prije oporezivanja manja za 15% nego u istom razdoblju 2011. i da se takav trend nastavlja. Dakle, smanjenjem neto prihoda i porastom troškova rezerviran je za gubitke. Bankama u prosjeku padaju pokazatelji profitabilnosti, pa tako prosječan povrat na imovinu pada na 1,1% u tom razdoblju, zapravo sa lipnjom na kraju razdoblja dok povrat na kapital pada sa 7 na 6,3%. Ne cvjetaju, dakle ruže ni bankarima, barem im ne cvjetaju u punom cvatu. Ali im barem nisu ni uvenule. Tako da daleko od toga da su im uvenule i dobro je da je tako koliko god neki kolege ovdje govorili drukčije. Trenutno ih nema, vjerojatno imaju neki klub. Mislio sam na klub laburista. Najvažnija zato pozitivna činjenica i tu sreću nemaju sve zemlje u okruženju, a i mnoge zemlje u Europi. Dakle, jest to da je bankovni sustav visoko stabilan i objektivno gledajući vrlo siguran. Prosječna stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala na kraju lipnja iznosila je preko 20% što se na ovim prostorima dakle u Hrvatskoj nije dogodilo još od sad već daleke 2000. godine. nova Vlada Zorana Milanovića je proračunom za 2012. prvim nominalno smanjenim proračunom na rashodovnoj strani u odnosu na prethodnu godinu te nizom pretećih mjera od smanjenja doprinosa na zdravstvo do smanjenja niza parafiskalnih nameta imala za cilj rasterećenje bruto cijene rada, te povećanja konkurentnosti gospodarstva. Ka ostvarenju toga cilja zasigurno nisu pomogli nagomilani dugovi u zdravstvu, u izgradnji cesta, autocesta, a jamstva dana brodogradnji u konačnici morala su biti preuzeta u javni dug. Ogroman bauk nelikvidnosti uz reprograme nagomilanih dugovanja i otpisa kamata pokušava se ublažiti, a u doglednom roku i riješiti dosljednim provođenjem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koju smo donijeli krajem prošle godine. Kolegice i kolege zastupnici, mislim da je svima nama neupitno da teret krize koju živimo treba što ravnomjernije raspodijeliti. To više nije samo pitanje pravde i morala, to je i ekonomska zakonitost. Ukoliko jedan sektor ponajviše se to može reći upravo za bankarski sektor samo promatra urušavanje poslovnih partnera, dakle njihovih poslovnih partnera i depozitara i korisnika kredita, može u vrlo doglednom roku očekivati da će se rapidno pogoršati i njegova pozicija. Stoga je poticanje kreditne aktivnosti i povoljnijih uvjeta kreditiranja neophodan uvjet za oživljavanje našeg gospodarstva. Pritom održavanje stabilnosti kune kao glavnog čimbenika stabilnosti i financijskog sustava ostaje glavna zadaća Hrvatske narodne banke. Tako uostalom piše i u zakonu i to važnost …/Govornik se ne razumije./… investitorima daje sigurnost. Dakle, ne zaboravimo da u okruženju nije svagdje tako. I ponekad uzimamo ovu našu stabilnost i sigurnost kao zdravo za gotovo, a svi mi sjećamo se početka '90.-tih i '80.-tih kada tome nije baš bilo tako. Dakle, objektivno ta sigurnost i bankarima daje priliku da povećaju kreditnu aktivnost prema realnom sektoru i postanu spremni i na povećani rizik. Naime, programi povećane likvidnosti ostvareni kroz spuštanje stope obvezne pričuve u prošloj godini dakle sa 15 na 13 u prvom dijelu te godine, te programi HBOR-a bez aktivne uloge banaka osobito najvećih banaka, podsjećam vas da 6 banaka u Hrvatskoj drži 85% tržišta gotovo, nisu bile učinkovite onako kako je to bilo zamišljeno i koliko bi objektivno mogli biti i čemu smo se nadali. I pokazalo je to iskustvo prethodnih dvije godine. I u 2012., ali i u prethodnim godinama kroz programe ABC. Da li se moglo više, da li se moglo bolje postavila je moja prethodnica pitanja. Nemamo svi tu vjerojatno ista razmišljanja, nemamo ni svi istu količinu informacija. No, ovo je u svakom slučaju jedno izvješće, dakle izvješće ne daje odgovore na ta pitanja. Ovo izvješće je izvješće kontinuiteta svih ovih prethodnih godina, doneseno je kao takvo i kao informacija kao što je dakle i protuciklička politika HNB-a bila izraz kontinuiteta. Ne možemo, kolegice i kolege, vjerojatno imati velike mehanizme na način kao što to imaju velike značajne ekonomije i tu je sigurno manevarski prostor HNB-a objektivno sužen. A iako se u potpunosti slažem kažem što je kada se već referiram na moju prethodnicu kolegicu Dalić sa stavom da u HNB-u zaista postoji priličan kapital znanja i iskustva koji u svakom slučaju može pomoći da svi zajedno izađemo iz krize. Stoga, podržavam volju za što širom raspravom ne samo ovdje jer kažem ovdje očigledno imamo jednu jednu politiku da se stvari ne otvaraju, ali postoje i mnogi drugi kanali iako kažem nemam protiv ni da tu dugogodišnju politiku promijenimo ali postoje i mnogi drugi kanali i ja vidim

trajni izazov ostaje ta što je moguće viša i bolja koordinacija monetarne i fiskalne politike osobito u kriznim uvjetima u kojima živimo. Zaključak je to bio i matičnoga odbora, a koliko vidim i svih klubova zastupnika. Dakako uz puno uvažavanje neovisnosti monetarne vlasti, ali jednako kao što sam i rekao i razumijevanja otegotnih okolnosti koje proizlaze iz objektivno male vrlo otvorene i visoko realizirane hrvatske ekonomije što je naša objektivna stvarnost. Za oporavak hrvatske ekonomije kolegice i kolege nužan je stoga maksimalan doprinos imajući u vidu svih ovih 5 godina koje tonemo, maksimalan doprinos svih čimbenika bez izuzetaka iako smo mi u klubu SDP-a u potpunosti svjesni da najvažniji potezi jesu i ostaju u rukama izvršne vlasti. Klub zastupnika SDP-a podržati će ovo izvješće.

Hvala gospodin zamjenik guvernera u svom završnom obraćanju iznio mišljenje kakav je stav HNB na administrativno smanjenje obveza među poslovnim partnerima, dakle među bankama i poduzetnicima, među poduzetnicima između poduzetnika i države i u konačnici što će se tu dogoditi. Jer te novce u principu nitko nije dobio administrativnim putem. Mi kažemo smanjili smo nelikvidnost za toliko i toliko milijardi kuna, a nitko od tih milijardi kuna nije niti lipe dobio. Dakle to je, baš me zanima kakav je stav HNB-a o tome jer neki potezi Vlade su određene banke doveli u silne probleme. Jer se zamjeranjem tržišta nekretnina u silne probleme su došli građevinari koji su između ostalog u ovom trenutku jedan od najvećih predmeta predstečajnih nagodba i administrativnih obveza, a isto tako sa problemima građevinara i određene poslovne banke imaju problema jer su s tim građevinarima dali silne kredite koje sad ne mogu naplatiti. Hrvatska narodna banka je sramežljivo nešto rekla da sa povećanjem poreza na dodanu vrijednost je smanjena potrošnja, međutim bilo bi isto tako vrlo interesantno vidjeti kakvo je općenito njihovo mišljenje o poreznoj presiji koja se događa u Hrvatskoj. Jer definitivno je iz džepa hrvatskih građana prošle godine uzeto negdje oko 4,5 milijarde kuna sa povećanim porezima. Prema tome, to su činjenice i tih 4,5 milijarde kuna koje su uzeli prošle godine ove godine se povećavaju za dodatnih milijardu i pol kuna i pitanje je da li će građani Hrvatske to moći plaćati. Hvala vam. Ja mogu odgovoriti protupitanjem gospodine Šuker da li vi stvarno mislite da je sretno i dobro da su se međusobna dugovanja hrvatskih poduzeća nagomilala na razinu od 45 milijardi u ovim godinama, dakle osobito u zadnje 3, 4 godine sa nekih 15-ak koliko je koliko je dakle bilo u 2008. što smo popeli na 45 milijardi i da država nije reagirala? Ja sam uvjeren da je to dobro. Taj proces je krenuo 5 milijardi, možemo i neki dan je ministar Linić objavio koliko se od toga odnosi na to tzv. administrativno smanjivanje, ali dobar dio uozbiljenja na tom polju i proces je tek na početku. Mi smo donijeli zakon, znate i raspravljat ćemo ovdje i da ga je Vlada popravila uredbama i da je predstečajna nagodba tek počela. Govorili ste o građevinarima i probleme u koje je predstečajna nagodba dovela građevinare. Pa ja mislim da su građevinari upravo došli u problem sa svojim dugovanjima sa potpisima ugovora koje su imali, a za koja nisu bila osigurana sredstva gdje su angažirane mnoge stvari, gdje smo gradili stvari. Rekao sam nešto i uvodno, doduše ne detaljno i ne precizno, ali mnogi su me razumjeli, gdje smo išli u projekte za koje ne da nije osigurano 20% nego nije apsolutno bilo osigurano ništa. Građevinari su dakle angažirali određena sredstva, došli do određenih problema i danas kada se kroz predstečajne nagodbe pokušava U svakom slučaju i predstečajna nagodba i raščišćavanje nagomilanih dugovanja na sve druge načine pa i porez na na investiranu dobit kojeg više nema su pozitivne mjere. Jesu li one dovoljno brze i dovoljno aktivne o tome vjerojatno imamo spora, ali smjer u kojem promjene idu i ja se nadama da ćemo i to čuti i danas i u nekim drugim situacijama, uostalom dosta smo čuli je u svakom slučaju pozitivna. Hvala lijepo. Hvala i vama. Obavijest, u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 11.19 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta za ovu temu. Sada je na redu klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče guvernera, kolegice i kolege. Dakle, u ime kluba HNS-a mogu reći da podržavamo ovu polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Ovo je zaista informacija, a ne izvješće, jer je tako i naslov a informacija, slažem se s nekim kolegicama i kolegama da su svi podaci ovdje već i dostupni i objavljeni. I to je dobro, i to je ono što je bitno kod Hrvatske narodne banke da postoji transparentnost podataka, žurnost podataka, dostupnost podataka, a iz tih podataka jasno se i ukazuje na stanje, ne samo monetarne politike nego makroekonomskog stanje u Hrvatskoj. evo, moram se osvrnut u ime kluba HNS-a i na ove rasprave o traženju od strane Hrvatske narodne banke, s obzirom da oni imaju velike analitičare, ekonomske, i zaista imaju i oni dobro analiziraju sva kretanja, i sve pozicije, i predviđanja, i očekivanja moguća kako bi usklađivali monetarnu politiku. Da se izjašnjavaju, pa nije mi jasno dal je možda HDZ traži nakon i Crkve, i HNB u savezniku protiv ove ove Vlade, koja ipak uspješno brodi u ovim recesijskim vremenima. A za razliku od vremena HDZ-ove Vlade kad jasno smo čitali u prošlim izvješćima nije bilo suradnje monetarne i fiskalne politike, mi danas imamo suradnju fiskalne i monetarne politike i to je ključ suradnje ekonomskih stručnjaka iz Hrvatske narodne banke i Vlade Republike Hrvatske. Da li je to idealno, da li je dovoljno? Naravno ne, toga uvijek nedostaje posebno u kriznim vremenima. I HNB sa, znači monetarna i fiskalna politika zajednički odrađuju onaj dio posla za koji su zaduženi, a ne ponašaju se međusobno niti Hrvatska narodna banka sa svoje strane, kritikama i ponašanjem kako pozicija fiskalno, niti se fiskalna ponašao kao pozicija monetarnoj politici jer interes je i jednih i drugih, to je sasvim jasno, da ekonomska politika, i monetarna i fiskalna budu jedinstvene, usmjerene u razvoj. Nešto se doticalo u raspravama oko utjecaja instrumenata, mogućnosti HNB-a, upitnika vezano za stabilnost cijena, je li to jedino, nije jedino, na koji način čuva stabilnost i osnovnu djelatnost HNB, financijska stabilnost općeg sustava? Mislim da je jasno i ja želim u ime kluba HNS-a jasno reći da rasprava o bilo kojim devalvacijama tečaja je apsurdna, nije apsurdna u demokratskom društvu, ali je apsurdna za struku. Jer stav je i Hrvatske narodne stranke da bi bilo koja devalvacija tečaja dovela do opće destabilizacije i ugroze financijske stabilnosti ili potaknula inflaciju. Prema tome, stabilnost tečaja, ono za nečim šta su kolege govorile, brige za građane, stabilnost tečaja, jedna od ključnih da bi imali stabilnost i da građani koje se poticalo u bivšoj vlasti da uzimaju nenamjenske kredite, ubiti stabilnosti tečaja čuvamo da mogu osigurati mogućnost da vraćaju uredne kredite. Hrvatska narodna banka radi nadzor nad financijskim sustavom i ovdje se jasno iščitava jedan podatak, on nije samo da je 14% kredita, loših, odnosno moguće djelomično ili potpuno nenaplativih. Ono što je bitno da je nakon 6 mjeseci 22% kredita koje je upućeno trgovačkim društvima u takvom statusu, ono što je još lošije da na kraju 2012. godine je taj postotak skočio na 24, 47 mislim. Očigledno je taj trend i dalje takav što u biti ukazuje da uloga, i značaj i rad Hrvatske narodne banke je izuzetno bitan. Ponovno naglašavam radi stabilnosti financijskog sustava, radi kontrole, posebno šta se želi, šta se govori kod kolaterala za određene kredite koji su plasirani a sutra su nenaplativi. Prema tome, rad Hrvatske to znaju naši ekonomski stručnjaci i u opoziciji, ali da javnost zna da Hrvatska narodna banka tu ulogu stabilnosti tečaja značajno vodi i kroz stabilnost, i prvenstveno stabilnost apsolutno financijskog sustava i onaj psihološki efekt stabilnosti financijsko i bankarskog sustava je i stabilnost i sigurnost građana u, i u Republiku Hrvatsku. Što se tiče oporavka i mogućih savjeta koji se očekuju od Hrvatske narodne banke, mislim da je to sasvim jasno i da je to jednoobrazno i definirano i od strane HNB-a, odnosno guvernera a i od stane Vlade Republike Hrvatske. To je konkurentnost gospodarstva, konkurentnost, dobrodošlost, da tako kažem za investitore. Pa i ove rasprave koje su krenule iako nacrt zakona je tek prijedloga Zakona o strateškim investicijama od strane opozicije se prihvaća kao smak svijeta, a u biti ubrzavanje postupaka i omogućavanje konkurentnosti gospodarstva šta je ključno i za rast domaće potrošnje i za rast izvoza i ono što je najvažnije, zapošljavanje. Ono što Vlada radi a i BMH jasno rekao a to je ubrzavanje strukturnih reformi, stvaranje laganih odnosno sigurnih uvjeta za ulaganje. Fleksibilizacija radnih odnosa i reforma tržišta rada, to je onaj dio unutrašnje, unutarnje devalvacije na kojoj ova Vlada radi jer devalvacije tečaja apsolutno je nedopustiva i ugrozila bi kompletan sustav kako sam rekao. Smanjenje djela javnoga sektora i povećanje efikasnosti, podizanje produktivnosti javnog sektora i njegovo restrukturiranje te apsolutno iskorištenje svih ušteda i prostor ušteda u javnom sektoru je onaj dio interne devaluacije na kojem ova Vlada radi i na kojem vjerujem da će se efekti biti vidljivi, jasni apsolutno ove godine. naravno je biti međunarodno konkurentan i atraktivan za investitora. To je onaj ključ koji moramo postići zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom u ovom segmentu koje ona kontrolira, na kojem ona radi i vjerujem da će to biti Grubo rečeno, realna kamatna stopa danas je veća od realnog gospodarskog rasta, to nam je apsolutno svima jasno i ono ozbiljno ugrožava i ozbiljna je prijetnja održivosti javnog duga jer on raste brže od BDP-a. To je zadaća svih ovih mjera koje sam nabrojio i ovih mjera koje provodi Hrvatska narodna banka čuvajući stabilnost tečaja, a ja to želim u ime kluba HNS-a naglasiti čuvajući stabilnost financijskog sustava. Profitabilnost bankarskog sustava na kojim neki plaču pa govore kako se podržava veliki, krupni i financijski da zarađuju na račun građana ili poduzetništva, pa samo profitabilnost sustava ukazuje da je sustav stabilan i ona osigurava mogućnost da sutra imamo i niže kamate i da imamo mogućnost za razvoj koristeći bankarski sustav. Hvala lijepa. Prva replika, uvažena zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Gjurković, vi ste rekli u svom izlaganju, da li HDZ traži suradnika u HNB protiv ove Vlade, ja se zalažem i tražim za što veću stručnost i profesionalnost u ocijeni našeg aktualnog ekonomskog stanja, a zašto vi mislite da ako bi HNB iznio takvu ocjenu da bi ona bila protiv ove Vlade. Možda sve super, možda biste dobili plus 5 za sve ove rezultate koje je HNB u svom izvještaju propisala. Nemojte se dakle protiviti stručnoj, ekonomskoj ocijeni ekonomske politike koju vodi ova Vlada. Za to nema razloga, možda dobijete i pozitivne ocijene, sumnjam, osobno sumnjam. Ali voljela bih da se očituje struka koje nesporno u HNB-u ima. Vi kolega Gjurković volite govoriti o koordinaciji monetarne i fiskalne politike ne samo danas nego i inače i višekratno ste rekli da je iznenada koordinacija monetarne i fiskalne politike postala izvrsna i da je sada ima za razliku od prije kada je nije bilo. Kvaliteta te koordinacije mjeri se u ekonomskim pokazateljima i rezultatima. 2012. minus svaki kvartal u minusu, 2011. ipak 0 sa dva kvartala u plusu. To su vam rezultati i mjere koordinacije monetarne i fiskalne politike. Na repliku odgovora poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Kad bi to sve uvažena kolegice bilo tako jednostavno onda bi bilo istinito. Dakle suradnja ili ne suradnja ondašnje vlasti sa HNB rezultirala je velikim problemima i oni su izraženi u svim izvješćima koje čitamo i koje možemo čitati u Hrvatskom saboru temeljem izvješća koji su bili za 2010. I 2011. Godinu. Kad naslijedite ono što smo mi naslijedili kao ova vlast, Vlada onda je sasvim jasno da ne možete mijenjati stvari iz temelja, korijenja preko noći. Insolventnost i nelikvidnost, loše stanje u gospodarstvu, 70 tisuća pravnih i fizičkih osoba u blokadi i 365 dana, to su sve brojke itd., da sad ne nabrajam koje su sasvim jasne da niti monetarna niti fiskalna politika to preko noći jednim potezom može riješiti. Međutim suradnja da ponovim još jednom, smanjenjem obvezne rezerve i korištenje sredstava za likvidnost gospodarstva, suradnja kod predstečajnih nagodbi nešto više nego ozbiljno, više nešto nego kvalitetno koje će vjerujem do kraja godine apsolutno rezultirat. Suradnja i rasprava načina vođenja monetarne i fiskalne politike ne radi se uvažena kolegice preko medija i preko tribina i okruglih stolova. Ona se radi na način da sjedne i Vlada i HNB da stručno analiziraju i da pripreme mjere i instrumente na koji način izvući zemlju iz krize. Ako očekujete da od HNB-a da preko medija napada Vladu … /Upadica: Vrijeme./ …. To sigurno nećete dobiti kao i Vlade prema HNB-u. Druga replika poštovani Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle evo i ja ponavljam ono što ste rekli i naglašavali, bajnu suradnju između monetarne i fiskalne vlasti. rečeno je već što je rezultat te suradnje. Povijesno od 2002.godine, … povijesno nego označuje 10 godina najveća stopa nezaposlenosti 370 tisuća, pad potrošnje minus 6%, da podsjetimo 2011.godini prosječni rast potrošnje bio je Imate pad industrijske proizvodnje, imate pad investicija u odnosu na 2011.i vaša suradnja sa monetarnom vlašću sugerira da je ta monetarna vlast suodgovorna za te rezultate. Dakle hoćete reći da je HNB blagoslovila da tako kažem povećanje stope PDV-a sa 23 na 25% s obzirom da je HNB odgovorna za stabilnost cijena ovdje oni kažu dakle rast inflacije 4% to je prije svega bila posljedica administrativnih odluka na osnovu kojih je povećana stopa PDV s 23 na 25% i na osnovu kojih su poskupjele el.energija, plin u svibnju itd. I onda kažu nakon štoka izazvanog povećanje stope PDV-a i cijene energenata za stanovništvo, mjesečne stope itd., znamo da je to ekonomski rječnik analitičara u HNB-u ali razumijemo da je neki analitičar u HNB-u doživio šok, a zamislite tek kako su građani Hrvatske doživjeli šok povećanje cijena svega i svačega u Hrvatskoj naravno što je prouzročilo i pad potražnje pa i time pad industrijske proizvodnje i na kraju krajeva rezultiralo sa 60 tisuća novih nezaposlenih na Hrvatskom zavodu zapošljavanje. To je rezultat vaše suradnje. Što vi god govorili o nasljeđu da ste barem uspjeli sačuvati razinu gospodarskih aktivnosti 2011.danas bi se u Hrvatskoj živjelo bolje.

je stvorilo i umjetne brojke. A onda kada uvodite red u državu pa kažete porez se mora platiti, plaće se moraju isplatiti, doprinosi se moraju isplatiti onda odjednom se vidi da je to sve skupa bilo nerealno, da je to bilo izmišljeno radi politike a ne radi realnog života i gospodarstva. Pa naravno da će nažalost na Zavodu za zapošljavanje doći do povećanja broja nezaposlenih kada ste imali 60 tisuća radnica i radnika u tvrtkama koji 365 dana nisu isplatili plaću. Pa oni su već bili na Zavodu za zapošljavanje u biti realno su trebali biti a vodili su se kao zaposleni. Insolventnost i nelikvidnost, neplaćanjem. Pa pogledajte šta je u biti pokazala analiza zatečenih dugovanja u proračunu neplaćenih računa itd. Prema tome to su sve neke bile umjetne potrošnje koje su prikrivane da bi mi danas morali pokrivati te rashode, ali nadasve uspjet ćemo i pokrenuti investicijske cikluse neovisno o tome što vi mislili ili htjeli. laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega rekli ste u većem dijelu svog izlaganja zapravo hvalili ste stabilnost tečaja stabilnost tečaja jer mi smo visoko eurizirano društvo. To je istina visoko smo eurizirani jer imamo veliki broj kredita u eurima, veliki broj kredita je u eurima jer je kod nas paritet eura i kune stabilan, mi to čuvamo pa nismo visoko eurizirani zato što nas je pogodio grom, nego zato što smo se odlučili biti visokoeurizirani. To je sve skupa jedan circulus vitiozus iliti začarani krug kako se to hrvatski zove. To što je taj isti tečaj u potpunosti nerealan i svi to znamo, svima je to jasno i svi to priznajemo i što je taj nerealni tečaj upropastio upropastio hrvatsku industriju ali ne samo industriju nego i dobar dio poljoprivrede, to eto nije bitno. Mi moramo držati stabilnost. Činjenica je da bi devalvacija kune sa deviznom klauzulom porušila kompletan sistem i većina hrvatskih građana došlo glave. Ali bez devizne klauzule sa ukinutom deviznom klauzulom dogodilo bi se nešto drugo, ceh bi platili oni koji su do sada iz čitavog sustava izvukli najveći profit, tj. banke. Ali mi pazimo na stabilnost naših banaka koje uopće nisu naše i bitno je da ne ugrozimo bankarski sustav od kojeg imamo 8 milijarde svake godine iznešenih novaca u inozemstvo. Zašto to radimo? To valjda znaju oni koji rade. I na ovu repliku odgovara poštovani Srđan Gjurković. I to je u biti sve rečeno po pitanju tečaja. A ovo je vaše uobičajeno populističke izjave i plakanja nad sudbinom nekih a kritiziranje kao banaka je ona uobičajena fraza koja mislim da je već u javnosti poprilično prepoznata. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Gjurković, rekli ste u svojoj raspravi kako unaprjeđenje javnog sektora je ključno na čemu ova Vlada radi. Pa s obzirom da mi govorimo o polugodišnjem izvješću za 2012. godinu ja ću iznijeti onda kakav je to rad bio Vlade, odnosno javnog sektora. Naime u tom razdoblju ako kroz javni sektor promatramo i 20 najvažnijih državnih tvrtki je u tom razdoblju poslovao sa 257 milijuna kuna što je u usporedbi sa godinu dana prije kad je HDZ vodio Vladu, kad je polučeni rezultat za ta ista javna poduzeća od viška 577 milijuna kuna, da onda jednostavno izračunate da je za isto razdoblje polučen lošiji rezultat za 835 milijuna kuna i u tom istom razdoblju taj javni sektor o kojemu je Vlada tako se zdušno zalagala zadužio se za gotovo 4 milijarde kuna. Dakle ova ocjena o radu javnog sektora, o praktično tvrtkama koje su prema prijedlogu rada Vlade trebale pokrenuti investicije u Hrvatskoj, trebale potaknuti gospodarski rast, trebale potaknuti proizvodnju, trebale otvoriti nova radna mjesta je apsolutno polučio potpuni debakl. Pa onda sam i očekivao da ćete možda u tom dijelu se osvrnuti na ta poduzeća koja su u tom razdoblju ovako katastrofalno poslovala, a i činjenica je da su u tom istom razdoblju ta javna poduzeća koja su trebala pokrenuti u Hrvatskoj investicije uglavnom investicije i pozaustavljala. Ja ću vas samo prisjetiti što se događa u cestogradnji, što se događa u najavi najavi izgradnje velikih energetskih objekata. Praktično svaki projekt koji je ova Vlada trebala otvoriti je došao do toga da se od njega ili odustalo ili nisu radovi započeti, a taj isti javni sektor je trebao potaknuti dakle cjelokupni gospodarski rast u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, poštovani Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi kolega, sjećate se vi da je prošla Vlada 500 milijuna kuna uzeli dobiti iz HEP-a i šta se onda događa poslije, normalno nedostaje sredstava i nastaju normalno problemi u funkcioniranju i radu HEP-a. Preuzimanje Preuzimanje i clean start koji je napravljen u svim javnim tvrtkama odmah je jasno ukazao da je trebalo raditi prvo restrukturiranje, a ne naslijeđeni projekti nego projekti koji tek se moraju pripremat sasvim je jasno i logično traže određeni vremenski period. Vidjet ćemo na kraju godine kakvi će biti rezultati, pa mislim da će i vaša retorika biti sasvim drukčija. Sljedeća replika, zastupnik Boro Grubišić. štreberskom traktatu HNB-u i politici monetarnoj u Republici Hrvatskoj, pa onda koordinaciji monetarne i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj naglasili ste da je glavni cilj otvaranje i mogućnost investiranja i investicija. Pa s obzirom da je rezultat investiranja u Hrvatsku u 2012. godini za 50% manji nego u 2011., kako objašnjavate onda tu koordinaciju i tu monetarnu politiku koja je donijela za 50% slabiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu,

pravu strategiju pristupa investicijama i domaćim i stranim, ja to svodim pod jednaki nazivnik. I tek dolaskom ove Vlade u biti Zakonom o strateškim investicijama, vraćanjem u funkciju, postavljanjem Agencije za investicije i konkurentnost koju ste vi sličnog naziva ukinuli odnosno HDZ 2010. godine, otvara prostor uz financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj, uz fiskalnu konsolidaciju, uz povjerenje prema stranim investitorima, uz sada brzi ulazak u Europsku uniju otvara prostor zajedno sa Zakonom o strateškim investicijama koji će vrlo brzo doći pred ovaj Visoki dom, da strani investitori dođu u Hrvatsku i da krene investicijski ciklus. A ono što je ključno i osnovno, da domaćim investitorima osiguramo ne birokratske barijere, ne umjetne samo investicije koje su se do sada radile i prebacivanje sredstava u lijevi i desni džep, da zaista realni sektor počne funkcionirat i da ova država ima povjerenje, da strani i domaći investitori imaju povjerenje u Hrvatsku državu. Onda nećemo govorit samo o laganom ili malom rastu investicija, onda ćemo zaista biti dio Europske unije, stabilne, konkurentne i poduzetnički tražene zemlje. To je cilj ove Vlade. Sad ćemo čuti i posljednju repliku kolege Dinka Burića. sa pozivom na povjerenje u strane investitore. Problem ekonomske politike ove Vlade jest što ona možda ima povjerenje u strane investitore, ali strani investitori nemaju povjerenje u politiku ove Vlade. Govorili ste o tome kako je potrebno povećati međunarodnu konkurentnost i biti privlačni za investitore. Pa kako biti privlačni za investitore kad ste ekonomskom politikom koju ste u ovih 14 mjeseci vodili Hrvatska narodna banka je kao središnja banka Republike Hrvatske odgovorna za održavanje stabilnosti cijena u Republici Hrvatskoj i to je točno i to je njena temeljna zadaća. ovakvim galopirajućim porastom cijena kakvu vodi aktualna hrvatska vlast i Hrvatskoj narodnoj banci bit će sve teže održavati tu stabilnost. Govorili ste i o profitabilnosti sustava kako se vidi evo iz ovog Izvješća kako je sustav stabilan. Da. Tko je stabilan? Stabilno je to da je profit banaka cijelo vrijeme prisutan nešto manje, ali je i dalje prisutan, a te iste banke nisu u vlasništvu Republike Hrvatske nego su u vlasništvu stranaca. Pa nije zadaća niti HNB-a niti ekonomske politike Vlade da štiti profit stranaca, nego da omogućava bolji život građanima Republike Hrvatske. Ekonomska politika Ive Sanadera i one prošle Vlade je dovela Hrvatsku u bananu. Ali ekonomska politika ove Vlade dovela je hrvatske građane sad u gajbu punu banana. I posljednji odgovor na posljednju repliku Srđan Gjurković. ona je svoj najveći doseg imala inflacija pada. Prema tome, očigledno i ova Vlada zna na koji način može kontrolirati inflaciju. Što se tiče rejtinga smeće, nisam još čuo da su nam se digle kamate. Koliko ja znam Hrvatska banka za obnovu i razvoj otpisala je izuzetno kvalitetne i to govorim zašto? Zato što su to sredstva namijenjeni gospodarstvu od nekih 250 milijuna eura od Europske investicijske banke, sredstva prema poduzetništvu s kamatom od jedan i pol posto. Prema tome, ova Vlada neovisno o rejting agencijama ima rejting u međunarodnim financijskim institucijama što je ja mislim puno važnije. Ako se ne varam velik je broj investitora došao u Hrvatsku i to ne onih investitora koji samo trguju, nego investitora iza kojih stoje vlade što što europskih što susjednih zemalja. To je poruka da smo dobro došli i priprema terena za onaj investicijski ciklus naravno koji svi priželjkujemo i svi očekujemo. Nastavljamo raspravu po klubovima. Stavove HDSSB-a iznijet će poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, nezamjenjivi viceguverneru Hrvatske narodne banke, dugovječni, kolegice i kolege zastupnici. Polugodišnja informacija dakle samo informacija, a ne izvješće, zapravo jedna je to hrvatski bi se reklo obavijest zastupnicima Hrvatskoga sabora o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike je zapravo zrcalo odnosa Hrvatske narodne banke prema hrvatskom narodu i prema građanima Republike Hrvatske. Dakle, obična informacija a ne izvješće o kojem mi danas rekao bih raspravljamo pomalo suhoparno, pomalo za građane koji možda gledaju ovaj ovaj prijenos dosadno, a radi se o vrlo ozbiljnoj stvari. Naime, ovo izvješće, pardon ova informacija o monetarnoj politici i da kažem radu Hrvatske narodne banke za prvih 6 mjeseci prošle godine. Nismo li mi saborski zastupnici ovu informaciju trebali dobiti u rujnu prošle godine poglavito zbog alarmantnih podataka koji su ovdje narečeni. Da kažem nešto o tim podacima. 2011. godina pad BDP-a, dakle u vrijeme one, ne mislim branit nikoga ovdje, pa najmanje HDZ je bio, dakle u prva tri mjeseca 2011. 1,2%. 2012. u istom razdoblju 1,3%. Travanj, lipanj 2011. bio je porast BDP-a 0,6%. U isto vrijeme 2012. godine se događa pad BDP-a od 2,2% s time da je krajem lipnja 2011. godine bilo 280000 nezaposlenih, a krajem lipnja 2012. godine 302000 nezaposlenih. Dakle, 22000 ljudi nezaposlenih ljudi više nego godinu prije. Mi ovo izvješće evo raspravljamo polovicom veljače umjesto u rujnu, ne izvješće opet kažem nego informaciju. U ovoj informaciji nema zapravo niti jedne riječi zbog čega je ovo o čemu sam govorio, dakle pad BDP-a, porast broja nezaposlenih zašto je tome tako i što je lijek tome i što to Hrvatska narodna banka, odnosno monetarna politika u suradnji ili koordinaciji kako reče ovaj jedan prethodni govornik može učiniti kako bi da kažem u neku ruku izliječila bolesnika, kako bi popravila ovu situaciju sa padom bruto društvenog proizvoda i stalnim, na žalost porastom broja nezaposlenih. HNB ne zanima uopće sveopće i svekoliko siromaštvo građana Republike Hrvatske. Oni su faktografski ovdje pobrojili u ovoj informaciji i dostavili nama ovdje da razmatramo ovako rekao bih isključivo stručno sa stručno ekonomsko-financijske strane. HNB ne zanima stopa nezaposlenosti, niti je zanima sudbina Hrvatske i hrvatskog naroda. Ona je potpuno otuđena, alijenirana ustanova od svih tokova rekao bih i života u RH. Zašto Zašto u ovoj informaciji, dakle koju smo dobili na klupe, o upravljanju međunarodnim deviznim pričuvama koje iznose 12,5 milijardi eura nema gotovog sadržaja? Samo na stranicama od 43. do 45. ima 11 naslova i podnaslova i grafikoni u kojima zapravo nema sadržaja. Nema sadržaja o tome gdje su te naše međunarodne devizne pričuve, hrvatske, od 12,5 milijardi eura, kakav je efekt tih deviznih međunarodnih pričuva Hrvatske i ima li nekakve da kažem zarade od toga? Da kažem ovako običnim jezikom jer ja sam liječnik, ali znam rezati, kirurg sam po struci. Ne, o tome nema riječi. Mislim da je to jedan od najvažnijih elemenata ove informacije. Zašto nema ovdje nijedne riječi o kreditnoj klauzuli koja muči naše građane? Pa znamo da se osnovala i Udruga "Franak" i vodi borbu putem svih mogućih medija i na sve moguće načine kako bi se zaista ispravila nepravda prema hrvatskim građanima. HNB to uopće ne zanima, ona informacije o tome ne daje nikakvu informaciju. I kada govorimo o stabilnosti valute zanimljivo je to, jedanput je jedan ovdje saborski zastupnik bivši, mislim da je Goran Marić rekao, da snaga valute proizlazi iz snage gospodarstva. Zanimljivo je da ovakvo gospodarstvo da ne kažem na koljenima ima snažnu i stabilnu valutu. Pa kako je to moguće? Ajde nam objasnite nama laicima za ekonomiju i za fiskalne poslove kako je moguće da ovako najlošije gospodarstvo rekao bih gotovo u Europi ima najstabilniju i najčvršću valutu – kunu? Ili je pak posrijedi nešto drugo. To znači, ono to drugo znači da su podaci o inflaciji u Hrvatskoj netočni i frizirani. To što tu negdje piše 4%, neki dan je gospodin Maras ministar upotrijebio jedan pridjev koji bi mogao biti dobar ovdje, a rekao je odokativno bi ta inflacija trebala biti između 5, za pretpostaviti je između 5 i 10% ako ne i više. Pa nemojte nam zamazivati oči kad svi znamo pa i sami valjda idete u trgovine i kupujete i znate kakve su cijene. Zašto se lažemo da je inflacija 4% kad nije? I na kraju krajeva ako je i 4% onda to odskače od onoga što je propisala Središnja europska banka CEB takozvani da je to 2% nekakva granica da kažem normalno kada se pali crvena lampica u državi. Zašto nema ovdje u ovoj informaciji nitijedne riječi o dobiti ili o troškovima HNB-a? Zašto nema Zašto nema nijedne riječi o troškovima reprezentacije, saune, tenisa, rekreacije koja iznosi 40 milijuna kuna za prošlu godinu djelatnika HNB-a? Dakle, oni su potrošili na takve stvari 40 milijuna kuna. Znate li kako završava neželjeno dijete koje napuste roditelji? Završava u sirotištu. A tko bi se to trebao brinuti o Hrvatskoj državi, o hrvatskom narodu i o hrvatskim građanima? Trebali bi se brinuti otac i majka. Otac kreator fiskalne politike Linić i majka guverner HNB-a. Dobro, to je taj otac Linić udario porezima po narodu, poskupljenjima, a guverner nas prepustio poslovanju komercijalnih banaka. Kakva je to naša sudbina? Jesmo li mi zapravo kao građani i kao Hrvatska država siročad na vjetrometini stranih banaka, svjetskih korporacija i stranog kapitala? Jesmo. Vi mi potvrdite da je drugačije, a nije. Kažu neki da se monetarna politika, to je izjava, da se monetarna politika vodi na šankovima irskih pubova. Poneka se vodi na pramcima jahti određenih tajkuna. Poneka se možda vodi na ljetovanju u Turskoj, a vodi li se ovdje monetarna politika? U Hrvatskoj državi, u Hrvatskom saboru, u Hrvatskoj vladi? Kome se to pogoduje tečajnom politikom stabilne i sigurne hrvatske valute? Pa naravno tajkunima uvoznicima. Kome se drugome pogoduje? Sve je jasno i iz ovog što sam maloprije rekao. Pa ne bi se ni dogovarali za monetarnu politiku na drugim mjestima da to nije tako. I sad gle u ovoj raspravi odjedanput neke ljude ovdje, čak i bivšeg IDS-ovca brine dobit hrvatskih banaka koja se eto smanjila 15% u odnosu na prošlu godinu. Strašno! A iznese se iz Hrvatske 8 milijardi eura godišnje. I to sad smo mi jako zabrinuti što će biti sa dobiti banaka. Hrvatskih banaka.", one sam djeluju u Hrvatskoj, ali su strane i taj kapital ide izvan Hrvatske. I zapravo financiramo ozdravljenje gospodarstva i monetarnih politika drugih država sa novcem koji odlazi iz Hrvatske, dokle će to Hrvatska biti ovca za šišanje putem dijela propusta Hrvatske narodne banke i odgovornih u Hrvatskoj narodnoj banci. O vanjskom dugu koji se eto povećao, bez obzira na uzimanje kredita kako kaže viceguverner, sa 45,7, inozemni dug sa 45,7 milijardi na 46, 6 milijardi eura. Ja sam mislio, eto i mi svi skupa smo mislili kad nam se taj podatak kaže u javnosti onda smo svi očajni. Kada bi samo malo bio taj dug zaustavljen i smanjen ja vjerujem da bi smo imali svi kontra reakciju, jedan dobar filing, jedan dobar osjećaj da je eto počeo opadati taj inozemni dug. Nažalost ta koordinacija o kojoj je govorio gospodin Gjurković te monetarne i fiskalne politike nije dovela ni do toga, Evo i dok danas mi raspravljamo o monetarnoj politici o novcu, o bankama, o komercijalnim bankama danas na ovom snijegu stoji Vesna Balenović pred INA-om, prosvjeduje za silne novce koji su opljačkani, ali to nije tema ove današnje rasprave, iako se isto radi o velikom, velikom novcu koji je pronevjeren, koji je završio kriminalno, korupcijom itd. O inflaciji rode opet, inflacija može biti ciljana, može biti, kako ono kažu, ako je onda ili, odnosno pardon devalvacija, pa se onda pomalo povlači inflacija iza toga. Ona može biti u cilju razvoja i izvoza, ali kada je ovako imamo jednu inflaciju koja je nekontrolirana onda je to posljedica zapravo onoga što Hrvatska narodna banka radi, a to je pogodovanje uvozničkom lobiju. Zbog toga, zbog toga teško je ovo izvješće prihvatiti. Ovo ni nije izvješće nego informacija, zapravo mi ne bismo ni trebali o tome se očitovati, jer je to je smo informacija što se to događalo u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine. I još nešto, kada već govorimo o bankama, o komercijalnim bankama, njih 37, kako to da postoji toliki interes, zanimanje svjetskih bankarskih klubova za kupovinu Hrvatske poštanske banke ako smo u tako ugroženom i tako lošem stanju i smanjena im je dobit itd. Dakle, to je paradoks to je smiješno, smiješno je o tome govoriti. A Hrvatsku poštansku banku sami ste proglasili zlatnom kokom koju bi prvu prodali zajedno sa Croatia osiguranjem koje je isto u određenom smislu financijska ustanova, a kuknjava je kako eto banke će nam otići, pa što bi banke učinile u Mađarskoj kad im je Orban odredio porez na dobiti i nisu otišle iz Mađarske, bez brige budite, nisu one otišle iz Mađarske isto su bile strane banke i dan danas posluju u Mađarskoj, ali Orban zna šta radi, **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo prijavljeno 5 replika. Prvo poštovani kolega Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolege Grubišić postavili ste dva retorička, ma naravno populistička pitanja. Prvo je bilo čemu služe devizne rezerve? Ako ne službe, ako se ne stavljaju u funkciju oživljavanja hrvatskog gospodarstva, otkupa nekakvih dionica, projekata koje bi Hrvatska mogla pokrenut, onda služe onom čemu je hrvatski novac već jednom poslužio sanaciji banaka. Pa jadne banke se već polako nalaze u problemima, trebat će ih vjerojatno sanirati, a ko će to napravit da očuvamo sigurnost hrvatskog bankarskog sistema? Pa naravno mi ćemo napravit. Drugo je retoričko pitanje opet populističko bilo, čemu služi stabilna valuta? Stabilna valuta službi tome da banke i uvoznici imaju veliki profit i da se upropasti hrvatska industrija i poljoprivreda. I to je već uredno napravljeno. Devizna klauzula u tom sustavu služi zato da građani ne bi došli na ideju da takav sustav pariteta valuta nema za Hrvatsku smisla, jer će svako onda pomisli, pa k vragu ako ode taj euro na 9, 10 koja mu je stvarna vrijednost gdje ću se ja naći sa svojim kreditom. Za tu politiku najbolji guverner na svijetu je dobio nagradu, proglašen je najboljim guvernerom. Dobio je nagradu od onih za koje je radio i za koje danas opet radi, čovjek radi kod tih čiju politiku je promovirao i kom je napravio uslugu i koristi. Nije naš najbolji guverner. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani kolega Boro Grubišić. kolega Vuljanić mene ovaj pridjev populistički ne vrijeđa, valjda smo popularni pa onda su, tako potječe i taj drugi pridjev populistički. Što se tiče svih ovih konstatacija i o deviznim rezervama i njenoj ulozi deviznih rezervi, pa onda o stabilnoj valuti koja je zapravo instrument uvoznika i uvozničkog lobija i onda o deviznoj klauzuli o kojoj Hrvatska narodna banka nije rekla niti jedne riječi u ovoj informaciji. Imamo potpuno identično mišljenje pa zvali nas populisti ili nas ne zvali nije bitno. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovani kolega Branko Vukšić. Uvaženi kolega Grubišić eto mi se ponosimo tuđim, a sramimo se vlastitog. Ono što ste rekli mi smo zaduženi za populizam, ne vi, nemojte nam preuzimati područje. Rekli ste u svom izlaganju da nas je Linić prepustio porezima, HNB stranim komercijalnim bankama. To je točno ali pazite sto puta pod turena teza da je najvažnija stabilnost banaka u Hrvatskoj se ukorijenila, naišla je na plodno tlo i svi se nekako ponovo vidite kako su naše banke stabilne. Stabilne su banke, građani su upali u dužničko ropstvo, 120 tisuća obitelji je ugroženo zbog devizne klauzule, sve više svakoga dana ljudi se tjeraju van iz stanova jer ne mogu plaćati Pazite plaćate kredit, sedam godina otplaćujete ili deset godina. Više ste dužni sada nego ste bili prije deset godina i mi se ponosimo tom bankarskom politikom. Hrvatska banka ističe kako je to jedini model koji je dobar i ispravan model. Prije sam naveo u svojoj raspravi primjer Islanda o kojem cijela Europa šuti. Nećete jedno slovo nigdje naći u Islandu, tko je rekao što ako propadnu banke. Ne, kod nas je najbitnije da imaju što veći profit kako bismo što više služili tim bankama kako bismo služili Bruxellesu i svim onima koji odnose veliki profit iz Hrvatske. narodna banka, nego Vlada saborska većina koja neće niti otvoriti u Hrvatskome saboru raspravu o tome o deviznoj klauzuli, što, na koji način, kažu kada bismo ukinuli deviznu klauzulu sve bi se srušilo. Normalno kad bismo istog trenutka sve napravili, ali postoji način i mjere kako se to može, kako bismo vratili suverenitet RH. Na repliku odgovara poštovani kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vukšić vidim da ste pozorno pratili moje izlaganje u kojemu sam naglasio

Hrvatske kako postoji. To ovakvo siromaštvo i ovakva stopa nezaposlenosti nije postotak dok Hrvati znaju za sebe od stoljeća 7. Ja bih rekao. Prema tome ono što ste rekli da je sto puta izgovorena laž postaje istina, to znamo od kud potječe, ne bih htio da imam kao Duje Marasović problema, ali imamo mi bliže od Islanda primjere kako se devizna klauzula može riješiti, kako npr. Narodna banka Srbije to riješila, eto u susjedstvu pa neka se primjeni kod nas, iako baš mi nije. **Stazić, Nenad (SDP)** Sljedeća replika, poštovani zastupnik Dinko Burić. Zahvaljujem poštovani kolega Grubišić. Tijekom rasprave istaknuli ste u jednom trenutku kako se nalazimo u rukama tajkuna. Točno je, nalazimo se u rukama razno raznih bilo svjetskih tajkuna pa čak i ovi naši domaći tajkuni ne spavaju mirno jer su i oni u dobrim djelom u rukama tih svjetskih tajkuna. Činjenica je da je danas 90% svjetskog stanovništva u dužničkom ropstvu, a da je samo 10% onih koji su vjerovnici, pa je to i rezultiralo da danas imamo više od 3,5 milijarde ljudi koji su pothranjeni a još milijardu i pol onih koji žive u agoniji bez hrane i vode. Ni Hrvatska nije u tom pogledu nažalost ništa bolja i to je onaj suvremeni neoliberalizam koji provodi naša aktualna hrvatska Vlada i vodi ka takvoj poražavajućoj slici. Kad govorimo o hrvatskom dugu onda treba naglasiti da nije problem, nije najveći problem to je ogroman problem ali nije najveći problem sam dug. Najveći problem kod nas je što mi niti ne znamo kada ćemo i iz čega ćemo vratiti taj dug. Dug je na kraju krajeva koji je nastao kad je nastala Hrvatska država on je iznosio manje od 4 milijarde dolara. Danas je preko 100 milijardi dolara. Prema tome, on je manifestacija ponašanja i jednog naroda, ponašanja jednog društva ali što je najvažnije i najporaznije taj dug koji je 25 puta narastao je rezultat ponašanja državne vlasti. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, kaže ovako jedan poznati hrvatski pjesnik, kaže: "mili Bože kud sam zašo", a isto tako iz hrvatske književnosti ima i ona iz postolara i vraga, dođe vrijeme, prođe rok, evo vraga skok na skok. I očigledno je taj vrag došao do nas. Ne ovdje u Sabor nego u sve, pa i u Sabor i u sve hrvatske domove, u sve hrvatske obitelji. Ili iz ovog izvješća stoji ona činjenica da imamo gotovo 400 tisuća nezaposlenih, da imamo svakodnevni pad industrijske proizvodnje, svakodnevni bruto nacionalnog dohotka, svakodnevno padanje kao da i ova Vlada nastavlja onim Sanaderovim putokazom idemo dalje. Sjećam se prije 4 godine sam rekao ako nastavimo dalje sunovratit ćemo se u provaliju ali očigledno je Hrvatska sad na dnu te provalije i još kopa tunel da bi očigledno došla do Kine. Mi smo danas dužni 50 milijardi eura. Čak smo i one dolare što je sada spomenuo Burić zamijenili s eurima jel tih 100 milijardi dolara previše zvuči, 50 milijardi je ipak manje od 100. Sjetite se samo onih Latinsko Američkih zemalja, neki dan sam gledao na TV kako je Čile izašao iz te krize kada je pao na dno te provalije i danas ima jedno gospodarstvo koje kreće prema naprijed, možemo učiti čak iz Latinsko Američkih zemalja koje su dotaknule to dno.

Hvala lijepo. Kolega Vinković ako pogledate bilo koji program naše TV ili komercijalnih TV onda ćete vidjeti samo po reklamama što se događa u ovom svijetu i kako taj liberalni reklo reklo bi se hrvatski hohštapleri što rade u ovom svijetu i što zapravo rade i od Hrvatske. Rekli ste da ćemo doći do Kine ako budemo ovako nastavili. Ne, ne Kina će doći do nas u tome je problem. nije problem što ćemo mi doći do Kine. A što se tiče duga Hrvatske, on je krajem '99.dakle na početku vladavine pokojnog Ivice Račana iznosio 10 milijardi dolara. Od tada do danas je evo do 50 milijardi eura u ovih 13 godina su ove vlade zadužile 40 milijardi eura. Što se od toga napravilo, što se napravilo od Hrvatske? Kako živimo sa dugom od 40 milijardi eura, novoga duga? A imali smo rat i unatoč svega razaranja, rata, obnove bili smo samo u dugu 2000.godine 10 milijardi dolara, sada smo eto na skoro 50 milijardi eura. **Stazić, Posljednja replika poštovana Nadica Jelaš. 8 milijardi kuna u inozemstvo. Pitam vas ili eura sasvim svejedno, kako se može iznijeti 8 milijardi eura kada je dobit banaka za prvo polugodište 2012. 1,8 milijardi kuna, a podatak za 2012.naravno još uvijek ne znamo. Dakle istina je sljedeća banke zbog visoke likvidnosti vraćaju neplasirana, neiskorištena sredstva onima u inozemstvo od kojih su ih posudila. Dakle između ostalog vraćaju ih i zbog toga što je cijena tog posuđenog kapitala nažalost sve viša. Banke dakle ne iznose 8 milijardi eura dobiti ili što ste već mislili nego se naprosto razdužuju. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Viceguvernera nam nema, kolegice i kolege. Radi konteksta daljnje rasprave na početku ću na početku ću iznijeti neke osnovne makroekonomske pokazatelje za 2012.godinu. Dakle ono što je apsolutno najvažnije što je glavna determinanta da je 2012.godina 4.godina za redom karakteristična nažalost po gospodarskom padu. U te 4 godine kumulativni pad hrvatskog gospodarstva iznosi više od 10%, industrijska proizvodnja kao ona gospodarska djelatnost koja otvara najviše radnih mjesta i koja ostvaruje najviše dobara za izvoz ona je pala gotovo 30%. Istovremeno građevinarstvo je palo 60% i to nije samo zabrinjavajući podatak, to je opasan podatak, naprosto iz razloga što govori da nema ili još uvijek nema investicija čak ni onih na dnevnoj razini, a kamoli onih velikih kapitalnih. Kumulativna posljedica ovakvih negativnih kretanja je eskalirajući nezaposlenost. U 4 godine izgubljeno je preko 140 tisuća radnih mjesta. Životni standard hrvatskih građana urušio se više od 20%. U prvoj polovini 2012.stopa nezaposlenosti iznosila je 15,5% i kada govori o toj nezaposlenosti Hrvatska narodna banka u svom izvješću u svojoj informaciji po prvi puta apostrofira jedan vrlo deprimantan reći ću vrlo zabrinjavajući podatak, a taj je da je nezaposlenost mlade generacije još i trostruko viša od ovih iskazanih 15,5%, dakle da je stopa nezaposlenih mlade generacije veća nego što je primjerice u Grčkoj ili Španjolskoj odnosno treći smo odostraga po tome. Svjetla točka u ovoj lošom makroekonomskoj slici su pozitivni rezultati u fiskalnoj konsolidaciji odnosno smanjenju deficita državnog proračuna i naravno u pojačanoj financijskoj disciplini. Postavlja se pitanje kako su u tom gospodarskom okruženju koje sam opisala poslovale banke. U 2009.godini dakle na vrhuncu krize kada je gospodarstvo palo visokih 6% neto dobit banaka iznosila je 3,5 milijarde kuna, u 2010.gospodarstvo je palo daljnjih 1,2%, neto dobit banaka porasla je na 4,3 milijarde kuna, dok je u 2011.godini dakle koja je bila za gospodarstvo jedna godina stagnacije neto dobit banaka porasla daljnjih 10% i iznosila je gotovo 5 milijardi kuna ili da budem sasvim precizna 4,7 milijardi. Dakle banke su u razdoblju krize i gospodarskog pada zaradile preko 15 milijardi kuna čiste dobiti i bankarska industrija je prema ovom podatku zapravo najprofitabilnija djelatnost u Hrvatskoj, nju kriza uopće ne dotiče, ne pogađa ju. Vrhunac bankarske predatorske ironije je poruka da banka u Hrvatskoj baš i ne ostvaruju visoke stope profitabilnosti, da u drugim zemljama ostvaruju više stope profitabilnosti. Da, ali u zemljama gdje i gospodarstvo bilježi stope rasta i tamo je logično i prihvatljivo da i banke više zarađuju. A činjenica je da je kriza naštetila bankarskom sektoru u velikom broju država JI Europe, dakle u Mađarskoj, u Sloveniji, Srbiji, BiH, Makedoniji, osim u Hrvatskoj. U tim državama banke vrlo često i mnogo imaju gubitke, a eto u Hrvatskoj ostvaruju dobit. Najapsurdnije je što banke tu i takvu dobit ostvaruju novcem hrvatskih štediša i hrvatskih gospodarstvenika. Naime, izvori većinskih stranih vlasnika čine manje od 20% ukupnih bankarskih izvora. S druge strane pa i unatoč činjenici da je rast štednje građana posljednjih godina bitno usporen, a depoziti trgovačkih društava su čak i smanjeni, preko 14%, depoziti stanovništva ostali su i dalje zapravo najstabilniji izvor financiranja poslovnih banaka. No treba reći, u 2012. godini loša gospodarska situacija počinje se eto prelijevati i na banke. Ostvarena čista zarada banaka u prvom polugodištu 2012., kao što sam već rekla, iznosi 1,8 milijardi kuna što je znatno slabiji rezultat nego u usporednom razdoblju 2011. Ne želim nikako i nipošto biti zlurada, ali obistinjuje se ono pravilo da nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva ni dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. Iako su banke u Hrvatskoj visoko kapitalizirane, sve veću glavobolju zadaju im tzv. loši krediti i oni sada već iznose 14%. Kod poduzeća ne mogu banke naplatiti gotovo četvrtinu plasiranih kredita s tim da je u građevinarstvu udio nenaplativih kredita dosegnuo gotovo 40%, odnosno da budem sasvim precizna 38%. Ono što su građevinske tvrtke u sektoru gospodarstva, kod stanovništva dakle kod građana su to dužnici u švicarcima koji doista muku muče s povratom odnosno s otplatama kredita. Stambeni krediti u švicarcima su najeklatantniji primjer potpune odsutnosti volje banaka da dijele rizik s građanima. Nedopustivo je, po meni, da se dugoročni krediti namijenjeni rješavanju stambenog problema, a riječ je o mladim ljudima i to bi zapravo trebao biti princip nekakve stambene politike države, dakle odobravaju po tako rizičnim uvjetima, pod takvim uvjetima mogu se odobravati kratkoročni krediti primjerice za potrošna dobra kao što su automobili ili namještaj, ali nikako se ne mogu odobravati dugoročni krediti za stanove. Građani dakle apstiniraju od novog kreditnog zaduživanja, jedva vraćaju one stare dugove, isto tako sve je manje tvrtki koje uopće i mogu dobiti kredit i sve to ima za posljedicu upravo zabrinjavajući zastoj kreditiranja. Zato ću ponoviti ono što sam već rekla u replici kolegi Grubišiću, dakle bankama ostaje neplasirani novac i to je uvjetuje, što je malo apsurdno, još višu likvidnost banaka, dakle banke za to vraćaju kapital u inozemstvo, jednom rječju razdužuju se odnosno vraćaju posuđeni kapital. Dakle banke se sve više suočavaju s problemom nenaplativih kredita i posljedično s visokim troškovima rezerviranja suočavaju se sa izostankom kreditnog rasta, suočavaju se s visokim troškovima zaduživanja kod banaka majki. I to smo zapravo danas čuli već u različitim varijantama. Sve je jasnije da osnovni posao HNB-a, a to je držanje cijena pod kontrolom i održavanje visoke likvidnosti banaka postaje nažalost samo sebi cilj, a to ne smije biti. Što znači da banke imaju novac, što znači da HNB ima visoke pričuve kada poduzeća i obrtnici svakodnevno propadaju, kada se povećava armija nezaposlenih i nažalost armija siromašnih. Od HNB-a se očekuje, zaključno, da aktivnije podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske jer za to ima instrumenata, a od banaka se očekuje da u većoj mjeri sudjeluju u rizicima, u dodjeljivanju kredita po nižim kamatama, približno onakvima po kakvima dodjeljuju u matičnim zemljama. U protivnim u Hrvatskoj neće naprosto imati kome plasirati kapital, pukovnik neće imati kome pisati, jednostavno banke neće imati posla. **Stazić, Nenad (SDP)** Ne piše pukovnik, njemu se piše, ali na ovo vaše izlaganje imat ćemo sad pet replika. Prvo, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Poštovana kolegice. Da, banke pukovnici, a građani pokojnici. Što se tiče vašega izlaganja, naime dobro ste zamijetili samo ovo na kraju pa me čudi ovaj prvi dio koji je bio, ponovo je nekakva pohvala. Rekli ste sami da je čudno da devizne rezerve imamo takve i tolike od 12,5 milijardi eura, da imamo i dobit banaka kako god vi njega ocijenili oni su u dobiti, a da građanstvo, realni sektor da kažem grca u situaciji u kojoj je, u siromaštvu, u nemogućnosti dobivanja povoljnih kredita, u gubicima itd. To ste rekli. Na kraju krajeva, govorite o mladima, pa evo prilike da budete upravo sa mnom suglasni u stavovima pa da upravo pokrenemo drugačijom politikom monetarnom i fiskalnom nego što je ona bila do sada i koja ne pokazuje rezultate. Vi znate da je vaš potpredsjednik Vlade rekao da će on u godinu dana pokrenuti investicije. Prošlo je 14 mjeseci, investicije pale za 50% u odnosu na one HDZ-ove investicije kada su oni bili zadnju godinu na vlasti. O čemu mi pričamo? Jel vi, kako pamtite te stvari, ja ne znam. Dakle i još nešto da vam kažem, nije 8,5 milijardi eura banke su nisu iznijele iz Hrvatske nego su ukupan iznos koji je iznesen iz Hrvatske putem banaka, osiguravajućih društava stranih, trgovačkih lanaca itd. 250 milijardi kuna za 10 godina, 250 milijardi kuna ili 32 milijarde eura. Eto tako da je to jedan gotovo cijeli još malo bruto društveni proizvod Hrvatske jednogodišnji. Na repliku odgovara poštovana kolegica Nadica Jelaš. prilikom dodjeljivanja kredita građanima. A što se tiče investicija bit će ih, bit će ih i ova Vlada ozbiljno radi na tome. One su dakako uvjet gospodarskog oporavka. Ono što govorite da imamo manje investicija u odnosu na Vladu HDZ-a. Eto, ja ću vam reći da u razdoblju od 2004. do 2007. je tadašnja HDZ-ova Vlada ostvarivala visoke stope rasta među najvišima u tranzicijskim zemljama zahvaljujući onome kakvu bazu je ostavila ona prijašnja vlast. Pa čovjek se mora nasmijati na ovu zadnju rečenicu, ali dobro. Dakle, poštovana kolegice evo podsjetit ću opet na nesretni Plan 21 gospodarska platforma. Koalicija polazi od teze da kriza hrvatskog gospodarstva nije rezultat samo globalne financijske krize i recesije, nego da su njezini korijeni u lošem vođenju hrvatske ekonomske politike i ekonomskom modelu temeljenom na neoliberalizmu. Predsjednik Vlade je i sam nekoliko puta ovdje u Hrvatskome saboru rekao da. Mi više ne vodimo socijaldemokratsku nego neoliberalnu politiku. Govorili ste o tome kako je došlo do pada 30% industrijske proizvodnje, kako je 60% pad u građevinarstvu velika opasnost za hrvatsko društvo. Pa to je točno. Ali tko je doveo do 60% pada u građevinarstvu? Pa u ovih 14 mjeseci ova Vlada Republike Hrvatske, ova Vlada je građevinarima stavila omču oko vrata. Harač politika ove Vlade je dovela i industrijsku, ali pogotovo građevinsku industriju u situaciju u kojoj danas se nalazi. Rekli ste u zadnje četiri godine je izgubljeno 140000 radnih mjesta. Da, ali u posljednjih 12 mjeseci od tih 140000 60000 izgubljenih radnih mjesta otpada na mandat ove aktualne Vlade Republike Hrvatske. Ono što je za 4 godine ukupno izgubljeno radnih mjesta polovicu ste u godinu dana uspjeli vi napraviti. I točno je, više od 37% mladih je danas nezaposleno i bez perspektive da može dobiti posao. Prema tome, od Hrvatske narodne banke kad pričamo ne očekuje se da podupire samo bankarski sustav i profit…

Činjenica je da ova Vlada spašava gospodarstvo, da čini sve da osigura bolje uvjete za funkcioniranje gospodarskih subjekata i zato smanjuje cijenu rada da bi povećala konkurentnost hrvatskom gospodarstvu. Zato smo smanjili onaj doprinos za zdravstveno osiguranje sa 14 na 12% a i još ćemo ga smanjivati. Dakle, sve radi povećanja konkurentnosti gospodarstva i to vi nazivate neoliberalizmom.

moram reći da ova Vlada između ostalog nije izabrana da bi se bavila prošlošću i da bi tražila koliko je do 2012. godine bilo nezaposlenih, nego da prije svega smanji taj broj nezaposlenih. A činjenica je da mi danas imamo gotovo 400000 nezaposlenih i da osim ta dva posto smanjenja za zdravstveni doprinos ili da ova Vlada nije ništa drugo napravila. Njemačka vlada, njemačka kancelarka, a ovaj predsjednik Vlade je bio u posjetu Njemačkoj mogao je naučiti. Ako se jednom gospodarstvo želi pokrenuti tada se porez na dodanu vrijednost smanjuje, on se ne povećava. Uostalom, ako ste čitali na osnovu toga Plana 21 ste i dobili određeni broj glasova i dobili većinu u ovom Saboru. Tamo nije pisalo da će se PDV povećati nego smanjiti. I nije to harač politika, to je harač nad haračima. Pa sjetite i sami u prošlom mandatu kako su pojedinci vikali kad je Šuker uvodio sa 22 na 23%. To je bio tsulejmanizam a ovo sada ovo je katastrofa. Tada smo bili u banani, mnogi su upozoravali da smo u banani. Kaže Burić da smo sad u gajbi banana. Ma ni u gajbi. Mi smo na plantaži banana. Mi smo majmuni koji gledaju kako nas vodite u propast! Svi hrvatski građani su očekivali od ove Vlade, pa i mi zastupnici da nas izvede iz ove krize, a vi nas vodite u još veću i veću krizu. I ova Vlada se hvata za onu slamku spasa i zajedno ćemo s tom slamkom svi zajedno potoniti ako se nešto radikalno ne promijeni. na žalost govoriti o prošlosti, jer prošlost nije iskorištena za restrukturiranje gospodarstva. Mi imamo lošu strukturu gospodarstva i ona je najvećim dijelom krivac i za ovoliki broj nezaposlenih radnika. Dakle, nije se iskoristila prošlost kada su postojali bolji uvjeti za zaduživanje, kada je bilo puno više i dostupnijeg i jeftinijeg kapitala. Dakle, nije se ništa učinilo na promjeni gospodarske strukture.

zatim nezaposlenost, privredno posrtanje sve se kod nas tretira kao elementarna nepogoda. Pa da i jest to elementarna nepogoda, da za to nitko nije kriv, da se to samo od sebe dogodilo elementarnu nepogodu treba sanirati. Međutim, nigdje se ne objašnjava tko će sanirati tu elementarnu nepogodu. Prije rekli ste u svojoj raspravi da banke ne žele dijeliti rizik s građanima, sve je prebačeno, slažem se s vama, na leđa građana deviznom klauzulom. A zbog čega banke ne žele dijeliti rizik s građanima? Pa zato što im to zakoni omogućuju. Zato što im to vlast omogućuje, i ona bivša i ova današnja. Vlast nije htjela niti razgovarati u ovome Saboru o postupnom postupnom ukidanju devizne klauzule i sada bi ova vlast prebacila krivicu samo na banke ili na HNB. Ne, to je udruženi rad, to je sinergija protiv naroda. Kolegica Jelaš procjenjuje da ova replika ne treba odgovor pa ćemo čuti posljednju repliku poštovanog zastupnika Branka Hrga. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice pa ja ću reći da ste vrlo lijepo vi iznijeli svoju raspravu, ona je stvarno dobro pripremljena i ona je izvrsno posložena kad bi je iznosio netko iz oporbenih redova. Sve što ste naveli je točno, sve je to konstatacija no u tom dijelu ste zaboravili da ste dio većine koja je dobila povjerenje građana da ponudi rješenja i da da načine kako izaći iz pojedine krize, kako nešto napraviti. I činjenica je što je ovdje već rečeno u nekoliko navrata da, a i vi ste rekli da bankama ostaje neplasiran novac. upravo je uloga Vlade da pripremi uvjete da se novac plasira, da poduzeća i građani mogu koristiti što jeftiniji novac i da se intervenira od strane Vlade kada je potrebno pomoći građanima i pomoći poduzećima. Ovako se stvarno stječe dojam da vladajuća većina u Hrvatskoj samo konstatira da je povećan broj nezaposlenih, da je propalo toliko tvrtki, da će još nestati toliko radnih mjesta, da će poljoprivredni proizvođači postati socijala. To nije posao vladajuće većine, posao vladajuće većine je obrnuti, posao vladajuće većine je da da rješenja. Nama iz oporbe je posao da na ovaj način diskutiramo. Sada ćemo još čuti završnu riječ zamjenika guvernera HNB-a gospodina Relje Martića. Izvolite. Ja sam već na samom početku u uvodnome izlaganju pretpostavljao neke primjedbe koje ćete uputiti monetarnoj politici i HNB-u i zbog toga sam unaprijed bio i praktički odgovorio na dosta toga što ste rekli. Ja neću sad ponavljati da zaista smatram da karakter, glavno obilježje monetarne politike je poticajno, da je to politika koja vodi visokoj likvidnosti sustava, da pokušava takvim načinom potaknuti banke da kreditiraju. Ali isto tako sam rekao da je problem slabog rasta kredita i niskih investicija, zapravo padajućih investicija nešto što je vrlo kompleksno i što se ne može riješiti samo monetarnom politikom. Ja sam slab polemičar, a mislim da i nije red da polemiziram s vama, i zato neću ići redom i govoriti kontra argumente na mnoge vaše konstatacije poput što ja znam, i rekao bih netočnosti, poput toga da HPB postoji veliki interes za njih Island. U Islandu je 40% BDP-a Islanda otišlo u sanaciju banaka. Devizne rezerve, već su stavljene u funkciju jer iza svakog eura kupljenog devizne rezerve postoje kune u opticaju koje su u funkciji. Dakle, ja ne želim da se moje izlaganje sada da izazove novu novu količinu replika i da sad na neki način razgovaramo preko replika o vrlo ozbiljnim stvarima. Ja ću zato samo se kratko osvrnuti na ono što je rekla zastupnica gospođa Dalić koja je bila isto tako podržana i od dosta drugih drugih zastupnika u njihovim diskusijama, a to je zaista bi bilo puno manje tih ja bih rekao nesporazuma i krivog shvaćanja monetarne politike da ima veće transparentnosti rada HNB-a. I zaista je to nešto na čemu mi moramo nastojati što više raditi i što više povećati tu transparentnost. I zato bih rekao ova 2 puta godišnje izvješća, Godišnje izvješće u kojem će biti sve ono što je zastupnik tražio da bude o deviznim pričuvama, o financijskom planu itd., Dakle, ta dva dokumenta nisu svakako dovoljna i ona su nužna zbog tehnologije rada Sabora. Najčešće više nisu aktualna. Ja sam znao biti tu kad se Godišnje izvješće iz jedne godine raspravljalo ne u sljedećoj nego u onoj koja je iza toga slijedila. Dakle, to zaista nisu aktualni aktualni materijali. Međutim, postoji čitav niz drugih izvještaja, informacija, redovitih, mjesečnih, tromjesečnih koje radi Hrvatska narodna banka na svojoj web stranici, možete vidjeti. Isto tako postoje dva puta godišnje. Jedan materijal koji je također objavljen na internetu, dva puta godišnje sa pogledom unaprijed gdje mi komentiramo kako vidimo budućnost, kakav BDP u sljedećem sljedećem razdoblju vidimo da će se kretati i zašto ga vidimo takvog da će se kretat. Dakle, nije istina da mi ne komentiramo, da ne predlažemo i da ne sudjelujemo u kreiranju politike. Postoji konačno i niz javnih nastupa, postoji Dubrovačka konferencija zbog koje je vjerojatno taj račun za reprezentaciju, jer se tamo knjiži tako visok. Postoje i drugi načini na koje komuniciramo, ali zaista evo prihvaćam kritiku, na tome treba još uvijek raditi, još više raditi i raditi na kvaliteti informacija i materijala koje mi produciramo produciramo kako bi smo što više objasnili naše pozicije. Jer jednostavno neke stvari moraju biti jasne, oko tečaja npr., oko tečaja, vrlo je, na neki način, možda za mnoge iznenađujuće da mi interveniramo dosta rijetko i kad interveniramo, interveniramo i na jednu i na drugu stranu samo zato da spriječimo jake oscilacije. Mi ne možemo 10, 15 godina ići protivno fundamentima, protivno tržištima. Mi ne možemo imati nerealan tečaj, precijenjen tečaj a 10, 15 godina konstantni rast deviznih pričuva. Prema tome problemi su daleko, daleko širi, kompleksniji, ja ne bih otvarao tu raspravu ovdje. Zahvaljujem vam se na sugestijama, dio tih sugestija stvarno svakako ćemo prihvatiti, posebno u kvaliteti informacija. A isto i ono što sam prošli put ponovio i što se i ovdje bilo čulo u određenoj mjeri, a to je pitanje odnosa banaka prema klijentima. Vi znate da smo u zadnje vrijeme radili i da ćemo raditi i da će Zakon o kreditnim institucijama, novi koji će uskoro doći u proceduru i bit će prilike da tada damo svi prilog da on bude što bolji. Radimo na tome da se što više zaštiti klijent, zaštiti potrošač bankovnih kredita, bankovnih usluga i banaka zašto na kraju krajeva mi toliko kao brinemo o bankama koje su u stranom vlasništvu? HNB brine o stabilnosti bankovnog sustava zbog toga što je to preduvjet za stabilnost, za stabilnost gospodarstva, obrnuto nije ali u ovom smjeru jesti i u krajnjoj liniji banke jesu strane, ali naša je štednja u tim bankama. A granice su otvorene, kapitalni tokovi su potpuno liberalizirani, svako može legalno i legitimno držati novac gdje hoće, a nama se svima može činiti 6,3% povrata na kapital vrlo visokim. Ima puno zemalja koje imaju viši, novac će otići tamo. Evo zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu završnu riječ imamo prijavljene 3 replike. Prvo poštovani kolega Dinko Burić. **Burić, Poštovani gospodine viceguverneru vi ste dakle u svom završnom govoru naglasili kako je zadaća Hrvatske narodne banke brinuti o stabilnosti bankarskog sustava i to je točno, ali je isto tako točno da je osnovni cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena. Međutim, ne ugrožavajući taj osnovni cilj Hrvatska narodna banka ima zadaću i podupirati ekonomsku politiku RH. A mi evo imamo i od prošlog mjeseca najavu, 6 vodećih ekonomskih stručnjaka najvećih Hrvatskih banaka, kako se očekuje pad BDP-a u prosjeku od 0,2% bez obzirat ko je dao plus ili minus. I sad ako taj bruto domaći proizvod uzmemo kao zbroj osobne potrošnje, državne potrošnje, investicija i razlika između uvoza i izvoza onda vidimo da svi ti čimbenici koji utječu na BDP u Hrvatskoj padaju. I osobna i državna potrošnja, investicije i da je razlika između izvoza i uvoza izrazito sve negativnija. I sve u Hrvatskoj što utječe na BDP pada, jedino ostaje ili čak i raste, profit banaka. Prema tome, o tome se gubi najvažnija uloga Hrvatske narodne banke, a to je pozitivno utjecat na podupiranje ekonomske politike RH. Vi vodite Vi vodite računa samo o onom jednom dijelu, a to je da sačuvate stabilnost bankarskog sustava, a o onome što je najvažnije da doprinosite svojom politikom, svojim djelovanjem da doprinosite pozitivnim pomacima ekonomske politike RH, to vama nije bitno. I točno je onda i rečeno, nažalost niste samo evidentičar, ima tu i povremenih intervencija i otvorenih itd. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Da, viceguverner je rekao banke su strane, ali posluju po Hrvatskim, ali ja dodajem posluju po hrvatskim zakonima. Guverner kaže i štednja je naša, znači mi govorimo o hrvatskim institucijama i moramo to imati na umu. Hrvatskoj narodnoj banci ja mogu zamjerati što od 2000. pa naovamo nije korigirala tečaj sa inflacijom, ali što bi se dogodilo na današnji dan? Jedan euro bio bi 14 kuna, izvoz bi nam bio veći, industrija bi nam bila moćnija investicija bi nam bila veća, turizam bi možda bio snažniji, imali bi možda koje radno mjesto više, standard građana bi bio možda neusporedivo manji, ali mi danas ne smijemo dirati kunu, mi tu kunu danas jednostrano ne smijemo devalvirati. Moramo je braniti ili čuvati, to nisam ja rekao kao zjenicu oka svoga. Svi su prezaduženi. Tko bi profitirao? Profitirao bi mali broj ljudi, građani bi morali plaćati kredite, ogromne, tvrtke ne bi bile u stanju plaćati kredite, uvoznici isto tako više ne bi profitirali, jednom riječju više u tim okolnostima ne bi nitko profitirao. Znači mi se ne smijemo danas 2013. godine radovati zbog kobi nikoga, zbog loše kobi nikoga pogotovo ne hrvatskih banaka koje jesu u stranom vlasništvu ali kao što kaže guverner trže naš novac. One su sanirane sa desecima milijardi kuna, prodane su za 5, 6 milijardi kuna, kamata je visoka. Na to treba utjecati, kamata mora biti niža i na to na neki način treba apelirati jer u protivnom ako se ta kamata ne korigira i bankama će biti lošije no što je danas. Ali ako u nečemu država valja danas skrbiti dogodilo koncem 90-tih godina to su nažalost banke koje su nota bene u stvarnom vlasništvu ali čuvaju naš novac a država odgovara za depozite svojih građana. Nije guverner, nego je zamjenik guvernera. A sad ćemo čuti posljednju repliku poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano rekli ste da nećete polemizirati s nama i otvarati neka važnija pitanja kroz replike ali ipak zbog hrvatske javnosti ja mislim da bi bilo dobro čuti vaše mišljenje, vaš stav oko najavljene prodaje jedine rekao bih značajnije državne banke dakle naime prodaje Hrvatske poštanske banke. Javnost zna da je ta banka u 2012. Godini povećala svoju dobit za 10% na 91 milijun kuna i isto tako zna da je namjera prodavanja te banke dakle Hrvatske poštanske banke samo krpanje proračunskog deficita u ovoj godini. Dakle bilo bi dobro da se čuje riječ stručnjaka iz Hrvatske narodne banke o takvom načinu gospodarenja hrvatskom imovinom ali isto tako bilo bi značajno čuti je li HNB mogla predvidjeti bankrot Kredo banke kad je radila sa revizije banaka hrvatskih pa tako i Kredo banki, mogla je predvidjeti bankrot Kredo banke jer se moglo spriječiti određenim mjerama. na koje treba dati jasna, puno pitanja na koja treba dati jasne odgovore radi transparentnosti i mislim da je dobro što ste rekli da će se Hrvatska narodna otvarati vrlo transparentno zapravo sve one mjere koje su u njenoj nadležnosti objašnjavati javnosti, ali mislim da ih treba jednostavno objasniti na vrijeme. Dakle onog trena kad je ministar financija objašnjavao kako se cijene neće podići zato što će se podići PDV sa 23 na 25%. Trebalo je vrlo jasno reći, cijene će se podići i imat ćete utjecaja i na potrošnju i na standard hrvatskih građana i u konačnici će daljnje dovesti do pada daljnje dovesti do pada BDP-a. Dakle trebalo je vrlo jasno reći u tom trenutku ne naknadno danas čitajući u izvješću takav podatak. Hvala.

ja sam rekao ne bih htio polemizirati, jednostavno nije primjereno sa vama a što se ovih konkretnih pitanja tiče i što se tiče upravo tog PDv-a pa mi smo na vrijeme odmah izračunali točan efekt da se vrlo lako izračuna koliki je efekt porasta PDV-a za dva poena na indeks cijena. To smo izračunali i to smo objavili. Poštanska banka ima vlasnika, HMB to nije našao da vlasnicima kažemo dal da prodaju ili da ne prodaju. Svaki vlasnik može prodati nekome. Mi ocjenjujemo da li taj novi kaže fitting proper odnosno da li zadovoljava sve uvjete da bude vlasnik, odnosno da li je dovoljno kapitalno snažan da prati jednu takvu banku. Dakle ja ne bih komentirao to pitanje. Zahvaljujem zamjeniku guvernera Relji Martiću i zaključujem raspravu. **Leko, Josip